Klinge. (Sp) [14:26:57]: Å vere lovgjevar er eit stort ansvar. Det er ikkje nok at vi ønskjer å vere tolerante og snille når vi vedtek lover, vi må vere kloke òg. Eit dårleg resultat blir ikkje betre av at intensjonen er god. Eg støttar eit forbod mot konverteringsterapi som omhandlar legning, men eg er sterkt imot at forbodet også skal omhandle såkalla kjønnsidentitet. Det er grunn til bekymring når lovgjeving på området kjønn i aukande grad blir gjort utan at vi som lovgjevarar forheld oss til fakta om kjønn og til folks faktiske kjønn. I denne konkrete saka kan dette paradoksalt nok gå hardt ut over unge med ei homofil legning, sjølv om forbodet i utgangspunktet var meint å verne desse mot skade. Faktum er at vi har berre to kjønn, og at vi menneske ikkje kan skifte kjønn. Faktum er òg at det finst somme få som av ulike grunnar føler at dei er født med feil kjønn. Det store fleirtalet av dei unge som er usikre på kjønnet sitt, fell til ro i sin eigen kropp viss dei får tid til å modne både fysisk og mentalt. Det er slett ikkje uvanleg at dei finn ut at dei er homofile. Derfor er det heilt bakvendt om vi skal forby det å støtte nokon systematisk til å bli trygge i sitt eige kjønn. Det som heller burde vore omfatta av forbodet mot konverteringsterapi, er å gå inn for at nokon skal gjere inngrep på kroppen sin for å bli eit kjønn dei uansett aldri kan bli. Dessverre vil forbodet mot konverteringsterapi knytt til kjønnsidentitet føre til at terapeutar, foreldre og lærarar blir endå reddare for å gje nødvendig støtte til usikre unge menneske enn dei allereie Trusselen om straff på stadig fleire område der kjønnsidentitet er tema, gjer dessutan ytringsrommet trongare for oss alle. Både omgrepet kjønnsidentitet og kjønnsinkongruens – ein tilstand der nokon føler at dei har eit anna kjønn enn det faktiske kjønnet

og at straffenivået er for høgt. Eg har all mogleg sympati med dei som kjenner seg usikre på kjønnet sitt, og forstår godt at det må vere tungt å gå gjennom slike problem. Vi må tilby god behandling og ha eit lovverk som gjev støtte til å vere seg sjølv i den kroppen ein har, ikkje fremje skadelege behandlingar som tek frå folk seksualfunksjon, forplantningsevne og helse. Somme frå fleirtalet er tydeleg nedlatande overfor oss som har innvendingar mot å ta inn kjønnsidentitet i forbodet. Vi representerer visst fortida. Men våre naboland set no bremsene på. Fleirtalet her til lands gjev gass med bind for auga. Det er verken kunnskapsbasert eller framtidsretta. Det er heller ikkje meir tolerant. Konsekvensane er det dessverre sårbare unge som må bere, i nettopp framtida. støtter intensjonen bak lovforslaget om å forby konverteringsterapi. Det er hjerteskjærende å høre om personer som har blitt utsatt for press og påtvungne forsøk på å endre deres legning. Det kan ikke aksepteres. Samtidig ser vi at denne loven er så inngripende overfor helt grunnleggende menneskerettigheter knyttet til tanke-, religions- og ytringsfrihet samt retten til privatliv. privatliv. Loven mislykkes også i å definere hva konverteringsterapi faktisk er. Hvem som vil kunne dømmes for hva, er fortsatt helt avhengig av hvem du spør, noe debatten i dag helt tydelig avspeiler. Videre er det flere aspekter ved loven som framstår bekymringsverdige. Kristelig Folkeparti mener at det å legge til grunn, som regjeringen nå gjør, at foreldre bare bør nikke med når tenåringene deres uttrykker at de er noe annet enn sitt medfødte kjønn, er naivt. Det er en selvfølge at foreldre skal kunne snakke med barna sine om disse spørsmålene, det er vi alle enige om, men de må også kunne få si seg uenig i barnets konklusjon uten at de skal være redde for straff. Det er innenfor deres rett som foreldre. foreldre. Denne loven bærer rett og slett preg av ideologiske blindsoner, og vi stiller også spørsmål ved at loven behandler seksuell orientering og kjønnsidentitet som om det er en og samme ting. Å oppleve å være tiltrukket av det samme kjønn, eller å oppleve å ikke føle seg hjemme i sitt biologiske kjønn, er to vidt forskjellige situasjoner. Vi må ha med oss at aldri før har så mange unge oppsøkt behandling for å skifte kjønn. Samtidig går de medisinske miljøene ut og sier at de mangler kompetanse. De mangler medisinsk grunnlag for å hjelpe disse unge menneskene på en forsvarlig måte. I våre naboland snur de nå. De strammer inn praksis, og i lys av en sånn situasjon synes jeg det er uansvarlig av regjeringen å foreslå en lov som gjør det enda vanskeligere å snakke om disse temaene. Barn og unge som er usikre på kjønn, trenger trygge voksne å snakke med, voksne som også har mulighet til å yte kjærlig motstand når det trengs. Jeg er redd regjeringen nå fratar dem den muligheten. det må ikke herske noen tvil: Kristelig Folkeparti er imot alle påtvungne forsøk på å endre menneskers legning, men det forslaget som nå er lagt fram, er dessverre preget av inngripende straff, og det vil også kunne virke mot sin hensikt, noe som gjør at Kristelig Folkeparti ikke kan stille seg bak lovforslaget.

På 1960- talet var det knytt stor skam til å vera venstrehendt. Barn blei slått og tvinga til å skriva med høgre. Det er heldigvis historie. I dag skal me skapa ny historie. Me skal vedta at det er lov å vera den du er, å elska den du elskar. Me skal vedta forbod mot konverteringsterapi, altså eit forbod der nokon bevisst går inn for å prøva å overtyda nokon om at det at det dei føler, er feil, og deretter systematisk bruker former for terapi eller religiøse metodar i den hensikt å påverka vedkomande til å endra, fornekta eller undertrykkja si seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Eg har fått ei melding som eg gjerne vil lesa: «I samfunnet blir transpersoner sin eksistens og trygghet styrt av personer som ikke er trans, og mangler forståelse på oss. Jeg tror at de som er imot min rett på min identitet, ikke har lyst til at jeg skal ta selvmord som følge av kjønnsdysfori og samfunnsekskludering – men jeg tror heller ikke at de ser på meg som en person, men mer et problem eller noen som må «kureres» eller eller ledes i riktig retning. I stedet for å bli sett som en person med egne opplevelser, blir jeg og andre transpersoner fratatt autonomi, rettighet til vår kropp, vi blir redusert til feil. Der kjønnsorganene og estetiske trekk blir satt høyere i verdi enn personen selv. Vi blir til karikaturer av ustabile og forvirrete pasienter. En haug med «stakkarser» som ikke vet bedre. Og ikke kan ta egne avgjørelser på egne følelser.

Fra Camiel en ung transperson» I dag skal me vedta eit forbod, slik at menneske kan føla seg trygge til å snakka med tillitspersonar rundt seg om legning og identitet utan redsel for å bli konverterte til noko ein ikkje er.

(Sp) [14:36:22]: Dette er en god dag for styrkingen av menneskerettighetene til sårbare grupper i samfunnet vårt, for i dag gjør vi konverteringsterapi forbudt. i tråd med Hurdalsplattformen, i tråd med hva Europarådets kommissær for menneskerettigheter anbefaler at medlemslandene, deriblant Norge, nå bør gjøre, i tråd med hva rapporter og arbeid i FN anbefaler oss, og i tråd med hva stadig flere land nå gjør. Enda bedre: Vi innfører forbudet med stor og bred støtte fra både komiteen og Stortinget til det lovforslaget som justisminister og kulturminister la fram før sommeren, og som altså beskytter innbyggerne våre mot den svært skadelige konverteringsterapien, både her hjemme og i utlandet. utlandet. At konverteringsterapi er skadelig, har FNs uavhengige ekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet både synliggjort og dokumentert i sin ferskeste rapport, som har støtte fra Norsk Psykologforening. At det forekommer konverteringsterapi i Norge, og at det har voldt mye skade, slår bl.a. en fersk rapport fra Nordlandsforskning fast. At det nå konkret blir forbudt å f.eks. fysisk banke urene tanker om legning eller kjønnsidentitet ut av nordmenn, bl.a. i utlandet, må altså til, for det viser seg at lovverket vi har, ikke har vært et godt nok vern mot det. Lovverket har heller ikke vært godt nok til å forhindre krenkende handlinger, som det at skeive i sitt miljø eller sin menighet fordømmes på forskjellige vis, at de må delta i eller oppleve at andre gjør alskens seremonielle, pedagogiske eller verbalt trakasserende handlinger for å drive annerledesheten ut av dem, eller at skeive er gjenstand for trakassering eller trusler om både det ene og det andre, med mål om å skremme dem til å endre seksuell orientering eller identitet. Med et konkret straffebud, som statsråden gjorde godt rede for, vil det ikke være tvil om at en sånn praksis ikke lenger er lov. Det vil bli straffet. Det har vært skepsis mot å innføre et forbud mot konverteringsterapi, for dersom det ikke er tydelig nok rammet inn hva som er straffbart, vil det kunne ramme andre menneskerettigheter, som trosfriheten, eller gjøre at foreldre, prester, helsepersonell blir usikre på om de kan ha normale samtaler og refleksjoner med mennesker som er usikre på sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, uten å bli straffet. Begge deler er problemstillinger vi i Senterpartiet har vært opptatt av at må bli tydelige i loven, og det er de blitt. Gjentatte ganger understrekes det at de nevnte gruppene har et vern fra loven i slike situasjoner. Bekymringer finnes også for hvordan man etter denne loven skal håndtere det at ens barn er usikker på kjønnsidentitet sin. Da er det bra at det i lovproposisjonen kommer tydelig fram på side 81 at «tilfeller hvor foreldre har samtaler med barnet, eller tilbakeholder og nekter å samtykke til at barnet kan begynne på kjønnsbekreftende behandling, ikke skal rammes av det foreslåtte straffebudet». Det viktigste i dag er uansett at vi i denne salen nå gjør et godt stykke arbeid for å verne sårbare mennesker i landet vårt mot overgrep, som konverteringsterapi er. Noe sånt er av det mest vesentlige vi holder på med her i en lovgivende forsamling. I dag er jeg stolt av alle som har jobbet for dette forbudet, ikke minst alle de skeive, bl.a. i mitt eget parti,

som med lova i ryggen skal gjere dei til transpersonar, medan det å støtte dei i å finne ut av kjønnet sitt og legninga si medfører rettmessig frykt for straff. Dette lovforslaget bidreg dessverre nettopp til det. Ofte er det ein vid problematikk og samansette diagnosar i desse sakene. Det er trist om samfunnet og behandlingsapparatet med lovverket som pådrivar heng seg opp i at tvil – aller oftast forbigåande tvil – rundt eige kjønn er det ein skal rette mest fokus mot, og at det er i den perioden ein trur ein har feil kjønn, at ein må ha rett. Målet bør jo vere at dei som har såkalla kjønnsinkongruens, får best mogleg fysisk og psykisk helse i åra som kjem. Då må samfunnet ta heile problematikken på alvor og ikkje rette fram ein kvikkfiks i form av eit i praksis umogleg kjønnsskifte som skadar langt meir enn det gagnar.

er løysinga. Av ein eller annan merkeleg grunn frikjenner dette lovforslaget det å systematisk bekrefte og forsterke følelsen av å ha feil kjønn – av å vere ei feilvare. Det er visst heilt ok å bidra til mislukka og skadelege forsøk på kjønnsskifte. Fleire påstår at dette lovforslaget ikkje inneber nokon risiko for at nokon blir dømte utan at det er opplagt straffbar konverteringsterapi, men Riksadvokaten peiker på at dette er for uklart fordi rommet for bruk av skjøn er så stort. Lovforslaget legg opp til tvil omkring kva vi kan seie til sårbare ungdomar – ein type tvil som ei lovgjevande nasjonalforsamling ikkje bør leggje opp til. Det er verdt å merke seg at også såkalla sosial transisjon, som er tiltak for å framstå som det motsette kjønn ved å endre namn, pronomen og juridisk kjønn f.eks., aukar risikoen for at det blir gjennomført skadelege kroppslege tiltak seinare. Det er heller ikkje uvanleg at internalisert homofobi eller fornekting av eiga homofil legning hos ungdom kan føre til at dei ønskjer kjønnsskifte i ein periode. Det styrkjer argumentet om at det å fremje såkalla kjønnsskifte er den faktiske den faktiske konverteringsterapien, ikkje det å argumentere for at nokre er fødde i rett kropp. Unge som ofte i ein forbigåande fase er usikre på kjønnet sitt, vil kunne ha stor glede av ein heil og frisk kropp resten av livet, om dei gjev seg tid til å bli trygge i den einaste kroppen dei nokon gong får.

[14:42:36]: Jeg synes det er nødvendig å kommentere på litt ulike deler som er blitt tatt opp i debatten i dag. For å begynne med det siste som ble tatt opp her: Representanten Klinge og flere andre peker på bl.a. høringsinnspillene fra Riksadvokaten. Jeg vil være tydelig på at Riksadvokaten på ingen måte sier at det lovforslaget vi nå skal vedta, er i strid med menneskerettighetene eller er for uklart. Det Riksadvokaten har sagt, er at høringsutkastet tidligere i prosessen trengte å forbedres på en rekke punkter. Det har regjeringen tatt hensyn til i det lovforslaget som er fremmet i dag. Hvis man ikke anerkjenner det, har man ikke gjort jobben med å lese det lovforslaget vi faktisk debatterer her i dag. dag. Så vil jeg peke på en del av de bekymringene jeg opplever at en del representanter tar opp, som er helt reelle bekymringer komiteen har brukt mye tid på å ta på alvor, diskutere og gjøre noe med, fordi det er viktig for oss at folk der ute ikke sitter med en følelse av eller en tro på at dette er et lovforslag som er mer inngripende enn det faktisk er. Da er det viktig å understreke at den foreslåtte definisjonen ikke innebærer en generell kriminalisering av religiøs praksis, eksempelvis sjelesorg. Formålet med å inkludere religiøst baserte metoder i definisjonen er heller å si at den skadelige praksisen konverteringsterapi utgjør, ikke skal kunne skjules bak et påskudd om at det gjøres som en del av en religiøs praksis. Det er selve handlingen som kriminaliseres, og så er det uvesentlig hvilken setting dette tas opp i. Det må sies at det mindretallet konsekvent overser i denne saken, er alle de uttalelsene som kommer fra menneskerettighetsorganene Norge forholder seg til, som nettopp peker på den menneskerettslige forpliktelsen vi har i Norge til å beskytte en sårbar gruppe. Det overses totalt i den argumentasjonen. Det er en rekke som peker på ytringsfriheten og artikkel 10

i artikkel 8 og artikkel 9, og det er der man har diskutert hvor langt det skal gå. Her må man ha litt kontroll på jussen. Jeg vil avslutte med å si at jeg vil ha meg frabedt at en leder for en annen komité i Stortinget sier at en komité ikke klarer å gjøre jobben sin.

Så, og la det vere klart: Éin person som blir utsett for konverteringsterapi, er éin for mykje, og det kan vi aldri godta. Det er ein grufull praksis som har øydelagt altfor mange liv. forsking i Noreg som viser at menneske her til lands har blitt utsette for ein skadeleg praksis over tid, der elektrosjokk

for det. Det er sagt ein del ting i debatten som rett og slett er feil, som eg må korrigere. La det vere klinkande klart: Foreldre har lov til å snakke med ungane sine. Helsepersonell skal framleis drive med helsehjelp.

som blir sagt av representantar som ikkje står saman med fleirtalet. Det er viktig at vi snakkar om konverteringsterapi og det lovforslaget som ligg til grunn, og kva som skal vere lov, og kva som ikkje skal vere lov. Det er trist at det ikkje blir eit einstemmig storting, og at nokon vel å stå på utsida, men heldigvis får vi eit breitt fleirtal i Stortinget som presiserer kva som er lov og ikkje lov. La det vere klinkande klart: Vårt mål er, og fleirtalet i Stortinget meiner, at ein skal få lov til å vere den ein vil, og få lov til å elske den ein vil. Dette er ein historisk dag, og heldigvis er det eit breitt fleirtal i Stortinget som stiller seg bak

[14:48:47]: Eg vil ytre ei særleg bekymring for unge lesbiske. Lesbiske er jenter som er tiltrekte til andre av same kjønn, altså til jenter. Korleis skal vi kunne stå opp for rettane til denne gruppa om heterofile karar som trur dei er av hokjønn, skifter juridisk kjønn og deretter kan krevje å bli anerkjente som lesbiske jenter i alle samanhengar? Eg tala nyleg med ei lesbisk jente frå Wales, som faktisk er på galleriet her i dag. Ho seier at det var lettare å vere lesbisk før den nye kjønnsideologien kom på frammarsj. No blir det raskt anteke at jenter som liker jenter, er gutar, ikkje lesbiske. Dei kan også bli uthengde som transfobe viss dei ikkje ønskjer å ha sex med menn som trur dei er jenter. I fleire land kan lesbiske no ikkje treffast utan at treffa må inkludere transkvinner, altså menn. Lesbiske mistar på denne måten trygge plassar for å treffe andre lesbiske utan menn til stades. Vi som lovgjevarar må forhalde oss til fakta om kjønn og verne om rettane til lesbiske jenter, og ikkje la desse rettane smuldre opp.

Det å forlede og gi inntrykk av og til og med utvide straffeloven til å straffe dem som forsøker å påvirke og gi en realitetsorientering til dem som lever i denne villfarelsen, illustrerer at vi står overfor et forslag til lovendringer som er grunnleggende illiberalt og grunnleggende autoritært. For det handler om at man skal vedta en virkelighet som egentlig ikke eksisterer. Det er mitt personlige syn. Når man fletter sammen det som er alvorlig nok, nok, konvertering og tvang mot folk som har en annen seksuell orientering, og plasserer det i samme kategori som kjønnsidentitet, som jo er i strid med biologien og med kjent vitenskap,

at man burde hatt en presis definisjon og et mye mer presist lovverk hvor man kunne fortelle hva det vil si «å krenke», for det er det ingen som har klargjort her i dag. Krenker man hvis man bruker en noe mer overbevisende tilnærming til å realitetsorientere sitt barn? Hvor går den grensen? Det er ikke klargjort. Det er nettopp da dette blir så farlig, denne uklarheten, og det har vi sett også i annen type lovgivning. Der man har upresisheter i lovteksten og et dårlig lovarbeid, velger domstolene å forstå det på kanskje en annen måte enn enkeltrepresentanter i denne salen har gjort. Det illustrerer problemet med Når man går opp på denne talerstolen og omtaler personer som argumenterer mot det synet man selv har, som «ko-ko», viser det kanskje litt av problemet. Her står vi overfor grunnleggende illiberale holdninger, som altså handler om å bruke lovverket til å definere noe som ligger utenfor vitenskapen. vitenskapen. Det er dypt problematisk. Etter mitt syn burde Stortinget holdt seg for god til det, særlig når vi åpenbart står i den situasjonen at vi ikke

skal tvinges til å skifte legning eller bli utsatt for overgrep fra noen som mener at en burde skifte legning. Men i saken vi debatterer, er det flere ting vi er overrasket over. Ikke minst er det oppsiktsvekkende at at kjønnsidentitet er en del av den foreslåtte loven med et så til de grader sviktende faglig grunnlag som det er her. Det vi kan være i ferd med å gjøre, er å binde fagmiljøer ved lov til en praksis som land og fagfolk med mer erfaring, og som ligger lenger framme, nå har forkastet. Vi skal selvsagt, slik jeg vet alle her inne er opptatt av, møte alle med respekt for den de er, og hva de bærer med seg av tanker, ønsker, tro og legning. For oss er det nettopp det det handler om: ytringsfriheten, religionsfriheten, hva som kan sies i de private rom, foreldreretten og å ivareta den faglige integriteten i møte med sårbare unge som søker hjelp. I debatten knyttet til kjønnsidentitet er det nevnt ulike metodikker – det er nevnt psykoterapeutiske metoder mm. – og så kommer nettopp dette: «lignende systematiske framgangsmåter» som vil endre den som, og jeg siterer nå statsråden, «opplever seg selv som». Igjen vil den faglige integriteten bli utfordret der det er behov for å utfordre nettopp hvordan en kan oppleve seg selv, for det kan ikke vi i denne salen mene at noen ikke kan komme borti. Da vil det

systematisk framgangsmåte. Det er altså et lovverk det er snakk om her. Da må det være presise definisjoner, ord og begreper, og det framstår altså høyst usikkert om nettopp dette alternativet, «lignende systematiske fremgangsmåter», har det presisjonsnivået som tilfredsstiller det strafferettslige Det er noe departementet innrømmer selv – at det vil oppstå krevende grensedragninger. Overgangen mellom rene meningsytringer og faktiske krenkelser er vag. Det er altså vurderinger av hva som er objektive krenkelser, som må tas i øyeblikket. Derfor tror vi loven kommer til å gjøre rommet for trosfrihet og ytringsfrihet mindre. Jeg vil også trekke fram igjen nettopp fagmiljøene som er bekymret for at dette kan innskrenke muligheten deres for å gi god og rett oppfølging og behandling. Og igjen: Vi kan ikke komme unna at andre nordiske land og Storbritannia har endret praksis i disse sakene – land der dialogen en har med barn og unge som er usikre på kjønnet sitt, blir enda viktigere, mens vi går i motsatt retning. Derfor burde vi heller ikke gjort dette, og derfor ber vi om at dette kommer tilbake igjen.

så vil jeg benytte anledningen til å rose komitélederen for den jobben han har gjort med å samle oss rundt et veldig godt lovforslag. Så anerkjenner jeg også, som representanten Klinge sa, at lesbiske synes det er problematisk å møte kvinner som tidligere har vært menn, i dusjen – men det er altså ikke muligheten til å skifte kjønn som debatteres her i dag. Ei heller er det retten til å definere seg som lesbisk. Dette representantforslaget handler ikke om den problemstillingen representanten Klinge tar opp. Det er tillatt å skifte kjønn i Norge, og et forbud mot konverteringsterapi endrer ikke på dette. Vårt lovforslag, som vi skal vedta her, vil ikke endre helselovgivningen når det gjelder kjønnskorrigerende behandling. Jeg mener fortsatt og står fast ved at dette lovforslaget er grundig gjennomtenkt. Det er godt utarbeidet, komiteen har gjort et solid arbeid, og jeg er glad for at det skal vedtas. Linda

Så vil eg seia at det er ein del haldningar i denne saka som nettopp viser ein del av problemet rundt debatten som me i dag står i, m.a. at det er andre som skal definera andre sine følelsar og tankar, mens dei som opplever desse

å koma og snakka om dei vanskelege følelsane, både med helsepersonell, med psykologen sin, med skule, med prest, med imam, med kven det måtte vera, men det er stor forskjell på terapi og samtale. Det brukar ein vel heller ikkje overfor barna sine. Når ein har ein samtale med dei om vanskelege følelsar, går ein ikkje inn i ei terapeutisk rolle og prøver å omdefinera tankar og følelsar, men prøver å stilla opne spørsmål, sånn at ein kan

(Sp) [15:00:58]: Jeg vil også uttrykke støtte til komitélederens veldig konkrete presisering: Det er ganske så uvanlig og frekt å omtale en komités arbeid på den måten som lederen av justiskomiteen gjorde, særlig når det er helt tydelig at vedkommende ikke engang har lest det endelige lovforslaget. Når det er sagt, er det noe annet som er foruroligende. Det er at jeg rett og slett er vitne til at det står mennesker her og mener at de er veldig snille og greie som vil gi konverteringsterapiforbud til én type mennesker, altså homofile. Mens de andre, de som har problemer med kjønnsidentitet, foreløpig ikke lyst til å gi noe vern. De kan gjerne bli utsatt for trakassering i menighetene sine eller bli utsatt for å bli banket i utlandet fordi de har sagt at identiteten deres er annerledes. De har man ikke lyst til å verne ved lov.

Det er helt vanlig slik man utformer lovproposisjoner. Det er ikke noe uvanlig, det er ikke noen aktivisme bak det i dette forslaget.

i samfunnet vårt. Vi vet, og dette har vi også statistikk på, at det gjelder både helsemessige og en del andre ting knyttet til hvordan deres levekår i dag er. Denne gruppen er særlig utsatt for konverteringsterapi, og de trenger et vern for de skadelige handlingene som konverteringsterapi er. Dette er ikke den første loven som gir vern på grunn av kjønnsidentitet, og begrepet er derfor ikke nytt. Vi har allerede lovgivning som gir beskyttelse mot diskriminering og hatkriminalitet basert på kjønnsidentitet, både i likestillings- og diskrimineringsloven og i straffeloven, og begrepet forstås på samme måte der som i dette forslaget. Helt avslutningsvis: Det er mennesker i dag dag som opplever konverteringsterapi. Dette skjer i Norge, og det har vi også fått referert i en forskningsrapport som bekrefter dette. De som blir utsatt for konverteringsterapi, forteller om depresjon, selvskading og selvmordsforsøk. Noen forteller også om tap av tro og trosfellesskap. Konverteringsterapi er altså ikke noe som bare som skjer i andre deler av verden eller som hører fortiden til. Det skjer her og nå, vi skal få en endelig slutt på det.

det har vært åpenbart for Stortinget at dette skal være inkludert, helt siden første gang vi debatterte dette. Jeg gikk gjennom referatene, inkludert mine egne uttalelser fra talerstolen, fra 2019. Det er ingen tvil om at nettopp kjønnsidentitet var noe som Trine Skei Grande også inkluderte da hun satte ned den første utredningen. Grunnen til at det ikke er noen tvil om det, er at de samme motforestillingene mot å inkludere kjønnsidentitet var oppe i den debatten Det tok et klart flertall i Stortinget opp, og det har vært enighet siden den gangen om at det er helt naturlig at dette ses i sammenheng fordi det også er i tråd med den lovutviklingen vi ser i andre land. Det er en rekke land som har innført lovgivning, eller som jobber med å innføre lovgivning, i alle de jurisdiksjonene sett på som helt unaturlig å skille disse spørsmålene – ikke fordi man mener at det å være homofil og det å ha en form for kjønnsinkongruens er det samme, men fordi man mener dette er beslektede problemstillinger i form av at man utsettes for den samme typen potensielle krenkelser. Jeg forstår at det er en del som ønsker å peke på at dette kan framstå som plutselig eller uklart, men det har altså vært

hvorvidt man egentlig trenger denne loven, om ikke en del av dette allerede er regulert av andre typer lover. Det kan man argumentere for, men hele problemet er at det å

nettopp å sørge for at det er et målrettet, tilstrekkelig vern. Det er også i tråd med legalitetsprinsippet. For at ingen skal dømmes uten etter lov, må man sørge for at det er en klar og tydelig hjemmel der i bunnen. Det er overraskende at det blir påpekt at man ikke tar høyde for legalitetsprinsippet, at man totalt overser dette ganske sentrale poenget i saken. Jeg vil avslutningsvis også peke på at krenkelsesvilkåret er i tråd i tråd med norsk juridisk tradisjon. Det er satt inn med klare momenter som man objektivt sett skal vurdere når påtalemyndigheten må bevise for en domstol at det er begått straffbar konverteringsterapi.

[15:08:40]: Vi lever i en ver- den hvor skeive i stadig større grad angripes og forfølges. Jeg synes det er veldig bra at vi i Norge hever vår stemme mot den uretten som foregår mot skeive over hele verden, som vi ser i stadig større grad blir kriminalisert og også angrepet av lovgivere, både i land langt unna oss og på vårt eget kontinent. Skal vi være best der ute, må vi imidlertid også se oss selv i speilet og se om vi har kommet langt nok i Norge.

Før pridemarkeringen i fjor var det veldig mange stemmer som sa at pridebevegelsen hadde gått altfor langt, at pride var overflødig, og at dette ikke var noe vi lenger trengte å markere i Norge. Det beste og verste eksempelet på at det dessverre var mer aktuelt enn noen gang, var det terrorangrepet som skjedde rett utenfor vinduene våre her, sommeren for et år siden.

partnerskapsloven. Ekteskapsloven ble vedtatt under Huitfeldt og Bekkemellem, Støre ba om unnskyldning i fjor, og i dag får vi et forbud mot konverteringsterapi. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har i alle disse spørsmålene stått på gal side, og sånn sett er de argumentene vi hører i dag, som et ekko fra fortiden. Det er de samme argumentene som har vært brukt ved alle typer typer korsveier. Det som er annerledes nå i forhold til tidligere, er at tidligere har politikken gått foran og endret folks holdninger. Nå er det egentlig motsatt. Folket er der allerede. Det er knapt noen som leer på et øyelokk over det vedtaket Stortinget nå kommer til å fatte. I kampen for de skeives rettigheter står vi virkelig på kjempers skuldre. Kim Friele ble født i en tid hvor homofili var forbudt. I går var det nøyaktig to år siden hun ble begravet. Da flagget de på halv stang i Høyesterett, og hun ble begravet på statens bekostning. likevel tro at dette ikke har skjedd uten politisk kamp. Argumentene har alltid vært de samme – at dette er noe som ikke finnes, at det er skadelig, at det ikke er utredet nok. Mange av de argumentene har vi hørt også gjennom denne debatten. debatten. La meg avslutte med å si at det er et veldig godt vedtak Stortinget kommer til å gjøre. Veien dit har vært veldig lang, og for mange har den vært brutal. Jeg vil takke alle dem som har hevet sin stemme, alle dem som har fortalt om de overgrepene de har vært utsatt for. De har forandret norsk politikk, og de har all grunn til å feire dette store vedtaket. La meg helt til slutt rette en spesiell takk til tidligere likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som var den første som fremmet forslaget på Stortinget. Det var den siste saken hun fremmet som minister, og hun fortjener en stor del av æren for det vedtaket Stortinget nå gjør. Hege Bae Nyholt (R) [15:12:01]: Jeg har fulgt denne debatten fra min plass på bakerste rad. Jeg sitter ikke i komiteen, jeg skygger den, men jeg har selvfølgelig fulgt debatten også som medlem i det norske samfunnet. Dagens debatt har fylt meg med glede, men også litt overraskelse og sinne. Jeg skal passe meg for å komme med en «rant», for det blir ofte ikke regnet som parlamentarisk riktig. mener vi skal være klar over det ansvaret som hviler på oss i den grad vi har tilgang på Norges viktigste talerstol. Den skal være fri. Samtidig må jeg nok være såpass tydelig og si at jeg reagerer på at man står her og slår fast at det finnes kun to kjønn, at man har vikarierende argumentasjon som er knyttet til beskyttelse av skeive, som rammer det skeive miljøet. Jeg vil likevel si at det er et flertall som går inn for denne viktige loven, og det er min hilsen til den skeive bevegelsen. Vi har lyttet til dere! Jeg vil veldig gjerne takke den skeive bevegelsen, som har gått foran oss, som hele tiden har minnet oss på det ansvaret vi har, og som står i en rekke utfordringer hver eneste dag. Jeg vil også takke komiteen, som jeg ikke sitter i, men som jeg likevel har et ansvar overfor all den tid jeg skygger den. Det prøver jeg å gjøre ganske aktivt. for den jobben den har gjort. Jeg gleder meg til tirsdag når vi kan stemme igjennom denne loven. Jeg er helt overbevist om at vi dessverre ikke er ferdig med kampen for å sørge for et inkluderende og trygt samfunn for alle, men den kampen skal vi ta sammen.

denne diskusjonen ble startet av forrige regjering, og fram til nå. Det er en endret praksis. Det er noe av bakgrunnen for at vi igjen sier at vi kan være i ferd med, ved ved lov, å binde et fagmiljø til en praksis som fagfolk og land som ligger langt framme i dette, og som har mer erfaring, har forkastet. Det handler virkelig ikke om at vi ikke ønsker å møte mennesker på en god måte, med respekt og med verdighet. Det handler nettopp om å kunne møte mennesker på en best mulig måte, slik en del av de fremste fagmiljøene har gjort, og som er endret de siste årene.

[15:15:45]: Da ser det ut som debatten går mot slutten. Jeg vil bare helt avslutningsvis, på vegne av flertallet i komiteen, også være tydelig på at de ganske mange bekymringene som har blitt sendt til oss, enten det er på e-post eller de har blitt målbåret av flere av oss i debatten i dag, har komiteen tatt på høyeste alvor. Det er ikke sånn at vi kategorisk har avvist dette som Vi har tatt de bekymringene på alvor. Derfor ber jeg også alle som følger med på denne debatten, om å gå grundig inn i komitéinnstillingen for å se hvordan vi svarer ut nettopp de bekymringene, og hvordan vi også mener de ulike lovbestemmelsene og vilkårene skal vilkårene skal tolkes. Det er helt klart sånn at når flertallet på Stortinget er helt samstemt om hvordan noe skal forstås, er det også det som må legges til grunn

på alvor oppgaven med å klare å finne sammen systematisk, gjennomgående, i hele innstillingen – fordi det å innføre nye straffebud ikke er noe man skal ta lett på. Jeg vil også bare påpeke at hvordan man innretter helsetilbudet i andre land, ikke kan være argumenter for hvordan vi skal innrette straffeloven i Norge. Når det gjelder helsetilbudet,

Jeg vil avslutte med å si at det er en rekke eksempler mindretallet tok opp i denne debatten som ikke rammes av dette straffebudet, men som kanskje blir rammet av annen type lovgivning. Hvis man f.eks. ser på barneretten, har barn en helt grunnleggende rett til å bli hørt, og det å totalt overse barnets rett til å bli hørt i forbindelse med at de skal få helsehjelp, vil potensielt – til tross for at foreldreansvaret er ganske vidt i barneretten – kunne grense mot mot overtredelse av de menneskerettslige forpliktelsene. Jeg skal ikke gå inn i en lang, ny debatt om barneretten, men jeg oppfordrer alle til å lese juss, for det er mye spennende man kan bli klok Så vil jeg bare takke komiteen og flertallet for et veldig godt samarbeid. Jeg opplever at vi har levert et grundig arbeid som er både mulig å forstå og mulig å håndheve, og som viktigst av alt vil gi reell, god beskyttelse til folk der ute.

[15:19:01]: Jeg vil også takke for debatten, og da særlig for at representanter fra andre parti bidrar, jeg antar ufrivillig, til å underbygge min argumentasjon når man på denne talerstolen kommer med en del påstander. Det kan f.eks. være representanten Nyholt fra som føler seg provosert over vitenskap og anerkjent biologi – det er interessant. Det er selvfølgelig også veldig interessant å høre på en representant som tror at dersom man bare forholder seg til ordboken, så vet man hvordan man skal forstå lovanvendelsen. Det er selvfølgelig veldig interessant å lytte til representanten Sem-Jacobsen, som beskylder alle andre for ikke å ha forstått eller lest, eller hva det måtte være, men som åpenbart ikke har gjort det selv, når hun trekker frem eksempler som åpenbart rammes av andre straffebud i straffeloven. Det er nettopp det som er poenget. Dersom terskelen ligger der,

Det er et land hvor homofiles rettigheter ikke akkurat ligner på våre. Det er et land hvor man lever i frykt om man er homofil eller har en annen legning. det at vi gjør dette vedtaket i dag, er et signal til en verden som går gal vei i mange land. Det er på tide at vi kommer etter de andre som har hatt forbud mot konverteringsterapi i lang tid. Vi diskuterte i sted psykisk helse. Dette er tiltak for bedre psykisk helse. Så får vi la mindretall være mindretall, men det store flertallet kan i dag gratulere Norge med et godt og omforent forslag som skal voteres over ved neste anledning. Tusen takk!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

for saken): Med dagens regjering ser vi et taktskifte i distriktspolitikken. Denne meldingen uttrykker et klart mål om økt folketall i distriktskommunene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener ikke dette er et urealistisk mål, slik Fremskrittspartiet hevder i komiteens innstilling. Vi mener derimot at det er en viktig målsetting for å sikre utvikling i hele landet. Dette vil kreve samordnet innsats på alle politikkområder og at det tas distriktspolitiske hensyn i alle beslutninger. Noe av det ungdommens distriktspanel trekker fram, er at kommunene må dyrke sin egenart. Mange ønsker større tomter og nærhet til natur, andre ønsker mer urbane boformer. Dette er eksempler på kvaliteter som skiller ulike distriktskommuner fra hverandre, og som må utvikles og markedsføres. Da har alle et variert tilbud. Uansett hvor man vil bosette seg, er arbeid – ofte til to – bolig og gode kommunale tjenester viktig. Det må det legges til rette for i hele landet, og det er avgjørende momenter for at folk skal kunne bosette seg der de selv ønsker. ønsker. Tilrettelegging for næringsvirksomhet er selvsagt viktig. Det berører mange fagfelt, som digitalisering, transport, arealpolitikk og utdanning. Digitalisering gir mulighet til å løse oppgaver på nye og mer effektive måter. En samlet komité påpeker at hvis digitaliseringen skal komme hele landet til gode, er det behov for god nettilgang. I Senterpartiet snakker vi om den digitale allemannsretten. Regjeringa har som mål at alle skal ha tilgang til 100 Mbit/s innen utgangen av 2025. av 2025. Infrastruktur som vei, jernbane, ferjer og luftfart er avgjørende for muligheten for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Både folk og gods skal fraktes trygt og effektivt. Samferdselspolitikk er et av de aller viktigste virkemidlene for å bygge by og land sammen og skaper vekst over hele landet. Ferje er livsnerven for mange samfunn og avgjørende for at det er mulig å leve og drive næringsvirksomhet mange plasser.

Skal det være mulig å etablere seg som bedrift, trengs det også næringsarealer. Meldingen er tydelig på at det framover må være en mer differensiert arealpolitikk som legger til rette for vekst og utvikling. at de nye planretningslinjene vil gi en tydeligere differensiering mellom tettbebygde og spredtbebygde områder og en differensiert forvaltning av strandsonen. Arbeidskraft med rett kompetanse er en forutsetning for utvikling og verdiskaping i lokalsamfunnene. Utdanning er avgjørende, og fleksibel og desentralisert utdanning er viktig for å gjøre utdanning tilgjengelig i hele landet. En sentral distriktsnæring er norsk landbruk. Den sikrer oss først og fremst mat, men også arbeidsplasser og aktivitet i hele landet. Jeg er grundig glad for at en samlet komité peker på at grovfôrbasert husdyrhold er avgjørende for jordbruk i hele landet, og at den er tydelig på at et sterkt jordvern er helt nødvendig hvis vi skal sikre norsk matproduksjon i framtiden. Skal en kommune vokse, må den være attraktiv for barnefamilier. Med statsbudsjettet for 2024 blir det billigere barnehage i distriktskommuner, med en maks pris på 1 500 kr. Et flertall i komiteen – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt – mener det bør vurderes om flere tiltak kan bidra til at barnefamilier ønsker å etablere seg i distriktskommuner, men billigere barnehage er en god start. Tilgang på bolig er vesentlig. Barnefamilier som ønsker å etablere seg i distriktskommuner, ser ofte etter helt andre kvaliteter enn de kunne ha fått i byen. Mulighetene for større og frittliggende tomter gjør distriktskommunene attraktive. Mer differensierte planretningslinjer og større selvråderett for kommunene vil legge til rette for dette.

[15:27:26]: Folk skal ha mulighet- en til å leve et godt liv i hele landet. Det er det overordnede målet med regjeringens distriktspolitikk. Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 mrd. kr til distriktspolitiske virkemidler i 2024. Det er en økning på 20 pst. sammenlignet med saldert budsjett 2023. Det er en kraftfull satsing som vi skal være stolte av.

Halvert barnehagepris er viktig for privatøkonomien til folk, men det betyr også mye for de ungene som får ta del i felleskapet som barnehagen er. Flere foreldre får muligheten til å være i arbeid. Høyre, derimot, gjør som de pleier: De nedprioriterer distriktene og sender barnehageregningen tilbake til barnefamiliene. Arbeid og velferd er det viktigste i distriktspolitikken. Akkurat nå er det vår hovedoppgave å stille opp for dem som trenger det aller mest. Derfor er regjeringens mål å få kontroll på prisveksten og føre en trygg økonomisk politikk som bidrar til lavere rente. Det handler om trygghet for folk og bedrifter i hele landet. landet. Manglende distriktspolitikk i forrige regjeringsperiode har ført til at statlige arbeidsplasser har blitt borte fra flere lokalsamfunn. Det gjør vi noe med gjennom en offensiv næringspolitikk i hele landet. Vi sørger for at flere er i jobb, og at det skapes nye jobber. Folk i arbeid og lønnsomme bedrifter er grunnlaget for vår felles velferdsstat. Da er det gledelig å se at det nå er 130 000 flere sysselsatte enn før pandemien, og at det etableres 6 000 bedrifter hver eneste måned. Regjeringen innfører også nærtjenestesenter og sier at desentralisert arbeid skal være en tydelig instruks som alle departement gir til sine underliggende etater. Dette er politikk for å få tjenester og arbeidsplasser nærmere der folk bor. framtida 2023 Vi skal få flere til å eie egen bolig i både by og bygd. Derfor iverksetter vi nå en historisk satsing på Husbanken der vi neste år sørger for en låneramme på nesten 30 mrd. kr. Det er bra for dem som trenger en plass å bo, og det er også bra for en byggenæring som sårt trenger oppdrag. Digitalisering, ny teknologi og ikke minst kunstig intelligens gir oss nye og store muligheter. Det gjelder ikke minst for å kunne bidra til økt bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Derfor er jeg glad for at vår regjering legger opp til et temposkifte i digitaliseringen. En ny digitaliseringsminister er på plass, og vi bruker store ressurser på digitalisering og utbygging av bredbånd. bredbånd. Distriktspolitikk og landbrukspolitikk henger tett sammen. Jordbruket er bærebjelken i mange lokalsamfunn. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått en regjering som forstår verdien av norsk matproduksjon og en styrket matberedskap over hele landet. landet. Norge er et fantastisk land. Noe av det beste med landet vårt er samspillet mellom by og land. Verdiene skapes over hele landet, og for oss i Arbeiderpartiet har det alltid vært det viktigste å ha en politikk der by og land går hand i hand, der vi bidrar til arbeidsplasser og at folk kan leve et godt liv i hele landet. Det kommer oss alle til gode, både i by og i distrikt. Dagens regjering har sørget for at vi har fått en ny og forsterket distriktspolitikk der det skal være et distriktsperspektiv i all politikkutvikling. Vi har fått til mye, samtidig som vi har større ambisjoner. Distriktsmeldingen gir ny optimisme og framtidstro for hele landet. Jeg vil avslutningsvis også takke komiteen for samarbeidet om behandlingen.

Vi ønsker at det skal være like godt å bo og leve på bygda som i byen. Folk skal ha muligheten til å leve et godt liv i distriktene, med de særegenhetene som følger med det å bo i en distriktskommune. en distriktskommune. Gode og trygge lokalsamfunn skapes nedenfra, av enkeltmennesker og av bedrifter som skaper arbeidsplasser, slik at det er mulig å bo og leve i distriktene. Gode lokalsamfunn skapes nedenfra, ikke av statlige subsidier eller støttehjul. støttehjul. I årene vi har foran oss, står Norge foran mange store utfordringer, og mange av disse kommer til å treffe distriktene – både først og hardest. For det første blir det stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og befolkningsframskrivingen til SSB viser at denne utviklingen vil slå hardest ut i små distriktskommuner først. Befolkningsnedgang, kombinert med en aldrende befolkning, kan gi lavere skatteinntekter og samtidig høyere utgif ter, som gjør at vi må planlegge annerledes framover. Dette henger også sammen med mangelen på kompetent arbeidskraft som vi merker i hele samfunnet. Det er mange bedrifter som nå ikke lenger har et problem med å skape en ny arbeidsplass, men som heller har problemer med å finne en person til å fylle Det andre er at klimaendringene kommer til å treffe oss. Det haster å kutte klimagassutslipp og få produsert mer fornybar energi, både for å gjøre noe med klimaendringene og – ikke minst – for å trygge arbeidsplasser i hele landet. Dette er blant de store og langsiktige utfordringene som vi er nødt til å løse framover, og langsiktige utfordringer krever også langsiktige løsninger. Vi mener at disse store utfordringene for framtiden er noe regjeringen ikke har De tar ikke ansvar for framtiden når regjeringens viktigste tiltak for å skape levende og attraktive distrikter nettopp er subsidier og støttehjul. De prøver å løse langsiktige utfordringer med kortsiktige tiltak. Millioner skal også brukes på å opprette nye lensmannskontor, hvor politifolk låses til kontorpulter med kort åpningstid, stikk i strid med politiets egne interesser. Samtidig ser vi at det har blitt over 250 færre politifolk i distriktene etter at Senterpartiet kom inn i regjering. Regjeringen kutter i tiltak for å få fart på digitaliseringen, noe som kunne ha vært et konkurransefortrinn for distriktene. Det aller mest kritiske for distriktene som har skjedd de siste to årene, er likevel den næringsfiendtlige politikken som regjeringen har ført. På to år er skattene økt med flere titalls milliarder, formuesskatten er doblet, og det er innført en såkalt midlertidig økning i arbeidsgiveravgiften, noe som treffer distriktsarbeidslivet hardt. Bare den dårlige prosessen rundt innføringen av lakseskatten har gjort at investeringer for milliarder har blitt lagt på is, og det har også ført til at arbeidsplasser i distriktene har blitt satt i fare. Det er ikke bare knyttet til lakseindustrien, men også til leverandørindustrien, som entreprenører og båtbyggere. I tillegg ser vi et innleieregelverk som er tilpasset å stoppe arbeidslivskriminalitet i Oslo-området. Jeg er helt for å begrense arbeidslivskriminalitet i Oslofjordområdet, men det er altså bedriftene i distriktet som betaler prisen for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå har gått inn for en stor innstramming også i innleieregelverket. Det viktigste vi trenger for å få vekstkraft i distriktene, er en næringspolitikk som gjør det mulig å både bo og leve, og da trenger vi en politikk som legger til rette for mer verdiskaping i privat sektor. Den uforutsigbarheten som regjeringen har skapt, må ta slutt, og vi er også nødt til å gjøre mer for å styrke lokaldemokratiet framover, også for at kommunene skal få større mulighet til å bestemme over sitt eget areal. 1223 Støstad sa i sitt innlegg at en vanlig barnefamilie med to barn vil spare 30 000 kr neste år med regjeringens forslag til statsbudsjett. Problemet er bare at denne reduksjonen i barnehagepriser innføres fra 1. august. Denne barnefamilien vil altså ikke spare 30 000 kr, men omtrent 15 000 kr. Med Høyres forslag ville man ha fått omtrent det samme tilbake i økt barnetrygd. Kombinerer man det med de reduserte skattene som er, kunne faktisk den samme familien ha kommet litt bedre ut med Høyres forslag, sammenlignet med forslaget til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det kan også være greit å være ærlig om hva som er egne prioriteringer, framfor å skape en karikatur av andres.

Om det er til ære for statsråden som la fram meldinga, som òg er frå Sunnfjord, eller om det er for å irritera den nye statsråden frå Nordfjord at ein siterer ein sunnfjording, veit eg ikkje, Senterpartiet viste til salmen «Det lyser i stille grender». Me får håpa Senterpartiet ikkje blir sitjande så lenge, for då kan det henda me heller må sitera diktet hans «Bygda søv» i framtida, viss ein skal fortsetja med den distriktsfiendtlege politikken me er vitne til etter to år.

det blir vanskelegare og vanskelegare å få til næringsetablering og bustadbygging i distrikta. Sjølv om ein har gode intensjonar frå denne talarstolen, når det ikkje inn til kontora hos statsforvaltarane. Eg hadde håpt at signal om at ein ønskjer vekst i alle kommunar i folketal, hadde betydd at ein hadde fremja motsegn mot kommunar som ikkje la inn nok bustadbygging,

som er realiteten. Optimismen i næringslivet endra seg med ny regjering, med skatt på laks, med auka skatt på kraft og ein skattepolitikk som handlar om å auka avgifter og auka skattane.

[15:42:46]: I dag skal vi behandle distriktsmeldinga. Saman med dei årlege budsjetta skal denne meldinga stake ut kursen for distriktspolitikken framover. SV veit kva vi vil. Vi vil ta jorda i bruk og havet tilbake. Vi vil utvikle berekraftige industriarbeidsplassar og lokalsamfunn med mindre klimagassutslepp og forureining. Vi vil at det skal bu folk som arbeider og lever eit godt liv, i bygd og by. og by. Marknadskreftene verkar sentraliserande. Difor trengst det politikk for å skape ein sunn balanse mellom by og land. Vi snakkar ofte om natur og biologisk mangfald i distrikta, og fleire distriktskommunar forvaltar store naturområde, men vi skal hugse at det er like viktig å redusere presset rundt dei store byane for å ta vare på biologisk mangfald. Oslofjorden er eit godt eksempel. Skal presset på areal og miljø i og rundt dei store byane bli mindre, må vi føre ein vellukka distriktspolitikk. Eg meiner by og land er heilt avhengige av kvarandre. Store konsern har gjerne hovudkontoret i byane og betaler skattar der, men produksjonen skjer rundt om i landet. Mange store verksemder ligg i distrikta der ressursane er. er. Naturressursane – jorda, fisken, skogen og vasskrafta – er spreidde utover. Det skulle berre mangle om ikkje verdiskapinga frå dette også blei fordelt ut att til distrikta og ikkje berre blir samla inn i dei store byane der hovudkontora er. er. Menneskeleg sivilisasjon handlar grunnleggjande om å skaffe maten vi treng, byggje heimane våre, arbeidsplassane, vegane, kultur- og utdanningsinstitusjonane og helsetenestene våre. Verdiskapinga skjer med utgangspunkt både i dei grunnleggande naturressursane, i industri som produserer varer, og i arbeid med å gje tenester til folk. Men stans lastebilane og båtane inn til dei store byane, og det vil gå få dagar før det blir store problem med å skaffe mat og nødvendige varer. Kutt straumleidningane inn til Oslo, og det blir mørkt og kaldt på ein augneblink. Om det same skjedde der eg bur, på ein gard på ei øy, hadde eg truleg greidd meg ganske fint, med sjømaten éin kilometer frå huset, kålrota i jorda, kjøtet i fjøsen, kyrne på båsen og ved i vedskjulet. Dei godt over 95 pst. av befolkninga som ikkje arbeider med å produsere mat, er heilt avhengige av arbeidet til dei 4–5 pst. av befolkninga i primærnæringane. Det må vi aldri gløyme, for mat er viktig. Vi er sårbare nok med berre 40 pst. sjølvforsyning, og SV etterlyser difor ein opptrappingsplan for matproduksjonen og eit styrkt tollvern. tollvern. Det norske samfunnet har gått igjennom store endringar dei siste 100 åra, med ei kraftig urbanisering og industrialisering av all produksjon, noko som har gjort varene billegare og behovet for arbeidskraft mindre. Mykje av produksjonen har blitt flytta til lågkostland, vi transporterer meir og meir, og store klimagassutslepp fylgjer med den enorme energibruken dette systemet krev. Utviklinga har ramma distriktsarbeidsplassar og busetjing, og mange stader står det samtidsruinar frå nedlagt industri som bukka under i konkurransen frå varer med merkelappen «Made in China». skjer det spanande ting i vår tid, ikkje minst i distriktsfylka. Det er utruleg mykje initiativ og innovasjonskraft ute i distrikta, i både nord og sør. Det er det som er så spanande med Noreg, anten ein reiser på kysten eller i innlandet, i nord eller sør.

styrkje distriktsverkemidla gjennom Innovasjon Norge og dei regionale utviklingsmidla gjennom fylkeskommunane. Vi vil opne for å ta i bruk verkemiddel som lågare skatt og nedskriving av studielån i tiltakssonene. Vi vil ha tilskot til desentraliserte kontorfellesskap i distrikta. Vi føreslår å opprette prosjektet Arveskog for å ta vare på immateriell kunnskap om trevirke, auke verdien av virke og produsere virke som trengst til tradisjonsbygg og tradisjonshandverk.

Vi må også sjå til at dei offentlege strukturane ikkje er eit hinder for lokal samfunnsutvikling, og sørgje for at ikkje staten trekkjer seg tilbake og blir den største motoren i sentraliseringa.

Lund (R) [15:47:53]: Først og fremst vil jeg takke regjeringen for denne saken. Det at Stortinget i dag får behandlet og diskutert en egen distriktsmelding, er viktig. Navnet på distriktsmeldingen oppsummerer det viktigste: «Eit godt liv i heile Noreg». Rødt er en stor tilhenger av at folk skal kunne leve et godt liv i hele Norge, uavhengig av lommeboka eller postnummeret man har. En forutsetning for det er sterke og velfungerende lokalsamfunn, og at lokaldemokratiet står sterkt. Nærheten mellom lokalpolitikere som tar viktige beslutninger, og folk som påvirkes, er sentral for å sikre best mulige beslutninger. Det innebærer at innbyggerne får en reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livet deres.

Selv kommer jeg fra en distriktskommune, Kragerø, fra en øy ute i Kragerø-skjærgården. Jeg gikk i den lokale barnehagen og på den lokale skolen. Jeg tok senere buss og ferje for å gå på ungdomsskole og fritidsaktiviteter, noe som nettopp viser oss hvor avhengige folk langs kysten er av ferje. Folk fra Skåtøy drev med gårdsbruk og fiske. De levde av naturressursene rundt seg og det de hadde å by på. 2018 ble et symbolsk viktig år, for da mistet vi vårt siste kommunale tjenestetilbud, nemlig barnehage. det ikke for å male et dystert bilde av Distrikts-Norge, men for å sørge for at vi erkjenner hvilke problemer enkelte deler av Norge står overfor. Det går godt i store deler av Distrikts-Norge, men det er en stor jobb å snu sentraliseringspolitikken som har pågått i altfor mange år. Den kom særlig til uttrykk gjennom tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, nedlegging av Nav-kontorer og skattekontorer, innføring av den såkalte nærpolitireformen, nedlegging av mindre fengsler, sykehusreformer som har ført til nedlegging av lokalsykehus, som gjør folk mindre trygge og gir mer byråkrati og mindre politisk styring, kutt i ombæring av post og aviser, samt både nedlegging og sammenslåing av høyere utdanningsinstitusjoner. Denne samfunnsutviklingen var særlig gjeldende under Solberg-regjeringen, men også under tidligere regjeringer. Det har gått én vei, og det har vært i retning av mer sentralisering. På den andre siden har vi flere kommuner i distriktene som, samtidig med tap av tjenester og viktige arbeidsplasser, opplever en trangere kommuneøkonomi, en aldrende befolkning og nedgang i folketallet. Det er ingen lett oppgave å snu denne utviklingen, men det må skje, og skal det skje, trenger vi flere kraftfulle politiske grep. I Norge har vi en lang tradisjon for å bo spredt og ta hele landet i bruk, og det er helt avgjørende for å bygge bygge gode lokalsamfunn og etablere og opprettholde lokale virksomheter, gode tjenester og arbeidsplasser. Vi trenger levende distrikter i hele landet, der folk kan bo, med økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innenfor rammene av naturens grenser. Derfor er distriktsmeldingen og flere av tiltakene som skisseres her, veldig gode og viktige for å gi økt oppmerksomhet rundt distriktspolitikken, slik at folk skal kunne leve et godt liv i distriktskommunene også framover. og SV, skriver i merknadene at de tiltak som foreslås i stortingsmeldingen, må følges opp raskt og effektivt, da det ikke er noen tid å miste for å skape mer optimisme, framtidstro, vekst og bolyst i distriktene. Utover de forslagene som står i distriktsmeldingen distriktsmeldingen – og mange av dem er gode – fremmer Rødt bl.a. sammen med SV hele 28 forslag her i dag. Noen forslag har vi også sammen med Fremskrittspartiet. Det er ikke fordi regjeringens forslag i meldingen er dårlig i seg selv, men vi vil gå enda lenger, og vi er utålmodige på distriktenes vegne. Rødt foreslår i statsbudsjettet for 2025 at det skal komme en styrking av ordningen med passbussene. Derfor foreslår Rødt å styrke ordningen med nedskriving av studielån i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, slik Sykepleierforbundet har spilt inn til oss.

folk blør ikke saktere i distriktene. Vi har veldig mange andre forslag også, som jeg ser på klokken at jeg ikke rekker å gå videre inn i, men det hele handler om at vi trenger kraftfulle, gode tiltak for å sørge for at vi tar hele landet i bruk, også framover.

En kunne selvfølgelig dratt en lang frase rundt viktigheten av fylkesveier, det er også regjeringen enig i, men det er nødt til å komme noen mer kraftfulle virkemidler enn det som i hvert fall ble levert i årets statsbudsjett.

Lokalsykehus er en følt trygghet, men det er også en trygghet for innbyggere som bor i hele landet. Derfor er det viktig. En kan ikke unnlate å si at helse

(MDG) [15:58:28]: Takk til regjeringen for en distriktsmelding med mange gode intensjoner. Ikke minst la jeg merke til et velklingende navn, «Eit godt liv i heile Noreg», som jo må være målet. Ikke desto mindre merker vi oss at det er flere av partiene i komiteen som har hatt meget gode forslag til hvordan man kunne bygge ut denne distriktsmeldingen enda bedre. Fremskrittspartiet, SV og Rødt har sammen kommet med forslag om å styrke det lokale helsetilbudet i distriktene, noe vi synes er en meget god idé. Jeg vi gi særlig stor honnør til partiene SV og Rødt, som har jobbet fram mange forslag for både å styrke naturen i distriktene og å sørge for mer bærekraftig lokal lokal matproduksjon i distriktene, og ikke minst dette med desentraliserte arbeidsplasser. Vi tror at hvis flertallet i denne sal hadde gått inn for disse forslagene, som vi støtter, kunne vi kalt distriktsmeldingen «Eit godt grønt liv i heile Noreg».

Verdiskaping frå, kunnskap om og sysselsetjing gjennom bruk av ressursane frå havet, frå jorda, frå fjellet og frå elvane våre har vore grunnlaget for aktivitet fordelt utover heile landet vårt.

og bakgrunnen for at vi har lykkast, i motsetnad til ein god del andre land, med nettopp å utvikle heile landet vårt. Det er ein viktig del av føresetnaden for å utvikle heile landet vidare. Skal vi lykkast med dei store oppgåvene som ligg framføre oss,

og utvikling i både små og store samfunn langs kysten og over heile landet. Den fyrste bedrifta eg besøkte som kommunalminister, var Innvik i Innvik i Stryn. Dei er fremst i verda på grøn tekstilproduksjon frå ull. Veka etter besøkte eg ElWatch i Rindal, ei bedrift som leverer sensorteknologi til mange av dei største industribedriftene i verda – frå ei lita bygd med 700 innbyggjarar.

i Rindal. Det kunne ha vore hundrevis av andre eksempel frå kommunar og lokalsamfunn rundt om i landet vårt. Dei viser kvifor distriktspolitikken er så utruleg viktig. Staten må vere medspelar og ikkje motspelar for dei som ønskjer å satse og skape eit godt liv og verdiskaping i distrikta. Difor fører denne regjeringa, i motsetnad til den førre, ein aktiv distriktspolitikk retta inn mot alle dei områda som er viktige for at folk skal kunne leve eit godt liv i heile landet. Det handlar om desentralisert og fleksibel utdanning. Det handlar om å gje kommunane moglegheit til tilpassing av areal etter eigne behov. Det handlar om gode helsetenester nær folk.

Der tidlegare regjeringar har nytta ei vag formulering om å halde ved lag hovudtrekka i busetjingsmønsteret, seier denne regjeringa rett ut at målet er folketalsvekst i distriktskommunane. Det er eit ambisiøst mål, det forpliktar, men utan ambisjonar kjem vi ingen veg. Sidan regjeringsskiftet har vi allereie sett ei markant endring i politikken. I staden for samanslåing og sentralisering har Senterpartiet og Arbeidarpartiet dei to første åra teke grep for å gjere kvardagen til folk i heile Noreg enklare. enklare. Senterpartiet og Arbeidarpartiet gjennomfører no den kraftigaste distriktssatsinga på fleire tiår. Vi har innført gratis barnehage og SFO i tiltakssona i Nord-Troms og Finnmark. Vi har sørgt for gratis ferje på små samband til øysamfunn, vi halverer prisen på resten av ferjestrekningane. Vi har fleire nye distriktspolitiske tiltak, som bygdevekst og nærtenestesenter, og dei to største jordbruksoppgjera sidan hovudavtalen blei innført.

Eg er stolt over å vere distriktsminister i ei regjering som har store ambisjonar for distriktspolitikken, og som også evnar å følgje det opp i dei årlege budsjetta. Fleire av dei alternative statsbudsjetta frå partia her på Stortinget vitnar om at distrikta stort sett er ein salderingspost.

som har skapt grunnlaget for at vi har fått til spredt bosetning i Norge. Det at vi skaper verdier i hele landet og skaper arbeidsplasser, er det som gjør at vi også har livskraftige distrikt. Det vi derimot har sett fra denne regjeringen, er at naturressursene beskattes på en helt annen måte nå, og at verdier som skapes i distriktene, i mye større grad beskattes hardere. Pengene sendes inn til Oslo, forvaltes av Finansdepartementet, før man deler ut litt av dem tilbake til distriktene, i form av ulike tiltak som Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener er bra. Samtidig setter man altså massevis av arbeidsplasser i fare. Vi har sett det gjennom flere uforutsigbare prosesser regjeringen har gjennomført.

denne regjeringa sikra at naturressurskommunar eksempelvis skal sitje igjen med meir av verdiskapinga frå dei naturressursane som finst rundt om og blir utvikla rundt om i landet vårt. Eg trur òg det kan vere nyttig for Høgre å bli mint på at nettopp

når ein skal rekruttere til viktige jobbar i naturressursnæringane, skal ein gjerne rekruttere til to. Difor er mangfald i arbeidslivet viktig, og der speler også dei offentlege arbeidsplassane ei rolle. (H) [16:07:29]: Jeg sier ikke at ingenting kommer tilbake til distriktene, jeg sier bare at man tar inn vesentlig mer fra distriktene, og at man deler ut igjen til ulike tiltak som man selv synes er bra.

Jeg er helt enig med statsråden i at man gjerne skal legge til rette for arbeidsplasser for to, f.eks. at vi også sørger for mer desentraliserte arbeidsplasser i staten. Det synes jeg er veldig bra, og det er noe vi kan være enige om. Men da må en også ha privat verdiskaping i nettopp privat sektor, og da kan så sterke skatteøkninger og så mye innstramminger for næringslivet bli veldig utfordrende for distriktene. Ser ikke statsråden at disse skatteøkningene også er skadelige for distriktsarbeidslivet?

viss det er eit mål å styrkje distriktsnæringane, er det eit tankekors at også partiet Høgre vel å kutte betydelege midlar i jordbruksavtalen. Det er jo ei av dei mest desentraliserte næringane vi har. Ein aukar klimaavgiftene dramatisk. Det rammar jo dei bedriftene som har lange avstandar til marknaden, eksempelvis, og distriktsnæringslivet spesielt, innanfor bygg og anlegg, innanfor transport, som er ei rekkje viktige verksemder rundt om i norske distrikt.

og at man også hadde tjenester som folk hadde behov for. For eksempel sørget vi for at politiet faktisk hadde mer tid til å være på hjul, framfor at man hadde muligheten til å besøke et politikontor to dager i uken, kanskje fire timer de to dagene. Jeg mener at det var en riktig prioritering, nettopp for å skape mer bolyst i distriktene. Jeg mener det hadde vært et gode hvis også Senterpartiet kunne se at den politikken man fører, kan gi noen utfordringer for distriktene framover, f.eks. knyttet til innleieregelverket, som særlig rammer distriktsarbeidslivet. Statsråd Erling Sande

Høgre flytta ikkje veldig mange arbeidsplassar ut i distrikta. Då trur eg ein må gå tilbake til historia. Tvert om flytta ein veldig mange arbeidsplassar frå dei viktige regionsentera. I den grad det er viktig med regionsenter, må regionsenter ha ei vekstkraft i seg sjølv. Der førte den førre regjeringa ein politikk som svekte

det vi gjer no med halvering av flyprisar på kortbanenettet, og det vi har gjort med tanke på å styrkje fylkeskommunane, er det framleis slik at i mange distrikt blir kollektivtilbodet opplevd som for dårleg. Kjernen her er at vi i framtida sikrar den fylkeskommunale økonomien. At fylkeskommunane har råd til å gje gode tenester også på transport og kollektiv,

transport frå desse små lokalsamfunna. Det er ikkje så veldig mange det gjeld, men det er heilt kritisk, seier dei der oppe, med desse båtrutene. Dei ser til dels båten gå forbi, men dei får ikkje anledning til å stanse han. Kva vil statsråden gjere?

Vi har også et forslag om å utrede et eget flyttetilskudd til unge under 30 år som har lyst til å flytte til distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, og flere andre gode forslag, som også statsråden sikkert har lagt merke til. Mitt spørsmål er: På tross av at disse blir stemt ned, vil statsråden se videre på flere av disse forslagene, som jeg vil tro er helt i tråd med Senterpartiets politikk?

tek vi fordi vi ønskjer å teste ut nye ting, nye grep i distriktspolitikken. Det vi har gjort på desse områda, spesielt i tiltakssona, er kjempeviktig.

For å møte de kontinuerlige endringene i samfunnet må offentlig sektor og hele Kommune-Norge benytte de tilgjengelige ressursene mer effektivt, samtidig som man utvikler nye. Gode offentlige tjenester krever at brukeren er i sentrum, og at tjenestene utvikles fra det perspektivet, ikke fra tjenesteutøverens perspektiv. Først da vil vi få gode tjenester tilpasset innbyggernes behov. Det offentlige må tilby sammenhengende tjenester, og fellesløsninger må virke på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. For oss i Høyre er kun-én-gang-prinsippet viktig, slik at innbyggere og bedrifter ikke ikke trenger å sende inn samme informasjon til det offentlige mer enn én gang. Det vil forenkle og sette brukerens behov i sentrum. Ett eksempel er prosjektet StartOff hadde sammen med Nav, som har medført at det offentlige har spart 40 mill. kr – og dette er altså bare ett eksempel. Ordninger som Stimulab, StartOff og medfinansieringsordningen har som hensikt å gjøre hverdagen for enkeltpersoner og bedrifter enklere og mer sømløs, samtidig som det legges til rette for innovasjon og nye ideer. Slike prosjekter må heies på og ikke strupes.

enn kuttet den. I 2022 ble StartOff kåret til Europas fremste virkemiddel for samarbeid mellom offentlig sektor og startup-er, og ved utdelingen av prisen ble StartOff-modellen presentert som en innovativ metode flere burde la seg inspirere av. av. For å gi innbyggerne best mulig tjenester over hele landet må vi legge til rette for innovasjon i offentlig sektor. Ikke å kutte i de ordningene som gir resultater, og å gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag, er god distriktspolitikk. Kathrine

[16:22:10]: Målet med dis- triktsmeldingen er å bygge sterke og attraktive lokalsamfunn over hele landet, og meldingen har ambisiøse mål om økt folketall i distriktskommuner. Senterpartiets mål om mer verdiskaping og folkevekst i distriktene står i klar kontrast til andre partier som stadig vil sentralisere mer og frata oss suverenitet ved melde oss inn i EU. Det er ingen grunn til at alt skal sentraliseres. Noen av svarene i distriktsmeldingen er like muligheter, små forskjeller, tillit, differensiert arbeidsgiveravgift, satsing på bredbånd, mer lokal handlefrihet, desentralisert utdanning, stimulere til økt boligbygging og statlige arbeidsplasser. For Senterpartiet er digitalisering ett av mange svar på hva distriktspolitikk er. Et godt utbygd bredbånd og god mobildekning er avgjørende for å bygge landet videre. Det handler om at samfunnet stiller opp for dem som bor ytterst, om det er på en øy eller øverst i en dal. Regjeringen mener at alle i Norge, både husstander og bedrifter, skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd, på lik linje med strøm. Nordmenn har høy digital kompetanse som må utnyttes til å skape nye arbeidsplasser og bedre offentlige tjenester. I budsjettforliket ble det 400 nye millioner til bredbåndsutbygging neste år. I dag er en hverdag uten bredbånd rett og slett blitt vanskelig. Kunstig intelligens vil påvirke hverdagen vår stadig mer. Regjeringens KI-satsing med 1 mrd. kr til forskning vil gi flere svar. Da er det bra at NORA, et samarbeid mellom flere universiteter i Norge, skal samkjøre forskning og utdanning. Nettopp desentralisert utdanning er viktig distriktspolitikk. Senterpartiet er stolt av å gjenopprette lærerutdanningen på Nesna, opprette flere sykepleierstudieplasser landet rundt og av å ha opprettet 500 flere fagskoleplasser i fjor.

Når fødselstallene går ned, er regjeringens kraftfulle satsing på billigere barnehage og SFO et viktig bidrag med mål om å sette mot i folk til å bli flere. Distriktspolitikk er beredskap. Samlet vil regjeringen bruke 67,4 mrd. kr på den brede distriktspolitikken. Senterpartiet i regjering tror på og vil utvikle hele Norge.

Vi trenger f.eks. et virkemiddelapparat for næringsutvikling. Det trengs tydelige planer og virkemidler for å sikre tilgang på kapital i forbindelse med etablering og utvikling av næringsaktører. Det handler om alt fra Siva, Innovasjon Norge og næringshagene til regionale utviklingsmidler som fylkeskommunene og kommunene kan råde over. For å utvikle er det også viktig med den kortreiste lokale kunnskapen. I førstelinjen står kommunene våre, de er helt avhengig av økonomiske midler for å gjennomføre de tiltakene som er helt nødvendig for å holde distriktene våre levende. Fjellregionene våre er heldige. Vi har gode og rike naturressurser, men de skal forvaltes på en slik måte at de ikke går tapt, for naturen vår er ingen gratisbuffé. Naturen vår gir oss livsgrunnlaget ute i distriktene. distriktene. Vi må snakke om betydningen av å ta vare på et variert næringsgrunnlag. Vår tradisjonelle samiske reinbeitenæring lever og har sitt virke i fjellområdene, og de er helt avhengig av sine arealer. Dette er en næring som driver på de knappeste ressursene og på den mest skånsomme måten, for å bevare naturen. De produserer ren og rettferdig mat, og hele dyret blir utnyttet. Både klær, sko og håndverk blir skapt. Det er sirkulærøkonomi i praksis ute i distriktet. På Røros er det flere foredlingsbedrifter som er helt avhengig av reindriften for å kunne eksistere, der reindriften genererer over 120 arbeidsplasser. Det er en svært viktig næring i distriktet. Men hvordan skal reindriftsnæringen kunne overleve med de store arealinngrepene og nedbyggingen av beiteområdene til fordel for det vi i dag kaller vekst? Vi kan se på Fosen-saken som en distriktsskandale der vi bryter menneskerettigheter og raserer en allerede eksisterende næring – en næring som på lik linje med andre

I regjeringens dis- triktsmelding står det at regjeringen ønsker å legge til rette for at flere kan kombinere trygd og arbeid. Det vises til at man vil prøve ut et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye uføre under 30 år som ellers ville fått 100 pst. uføretrygd. Høyre støtter helhjertet forsøket med arbeidsorientert uføretrygd. Det er kanskje ikke så rart, siden dette forslaget ble lagt fram i Solberg-regjeringens stortingsmelding om å inkludere flere i arbeidslivet, Meld. St. 32 for 2020–2021. Arbeidsorientert uføretrygd skal hjelpe unge uføre tilbake i arbeidslivet og la dem jobbe på egne premisser, så mye helsen tillater. Ideen går ut på at arbeidsgiver betaler lønn for faktisk utført arbeid, mens staten dekker resten. Den unge uføre sikres en inntekt ved siden av trygden, en fot inn i arbeidslivet og kanskje en gradvis vei tilbake for fullt. Vi må gjøre det enklere å kombinere jobb og trygd også i distriktene. Mange som er uføre i dag, ønsker å jobbe. De ønsker å ha noe å gå til, bidra til samfunnet og være en del av et fellesskap. Problemet er at det finnes få eller ingen insentiver for arbeidsgivere til å ansette yngre folk med helseutfordringer. Arbeidsorientert uføretrygd er nettopp et slikt insentiv som avlaster risikoen for arbeidsgiver og hjelper unge gradvis tilbake. Til og med fra faglig hold er arbeidsorientert uføretrygd anbefalt, senest fra sysselsettingsutvalget. Da skulle man jo tro at alt var bra, og at forsøket med arbeidsorientert uføretrygd er godt i gang, med bred støtte fra både borgerlig side, regjeringspartiene og distriktsmeldingen, men nei, det er et problem. Regjeringens foretrukne budsjettpartner, SV, er imot forsøket med arbeidsorientert uføretrygd, og regjeringen har latt seg diktere i budsjettforhandlingene. Da budsjettenigheten kom, kunne vi lese at regjeringen og SV kutter 118 mill. kr til hele prosjektet. Det er hele summen som ble foreslått bevilget til forsøket med arbeidsorientert uføretrygd i 2024. Regjeringen har altså gått med på å fremme dette som sin politikk for inkludering av unge uføre i arbeidslivet, for så å gjøre et knefall for SV. Siden hele beløpet som skulle benyttes til dette prøveprosjektet, er kuttet, er det vanskelig å se denne manøveren som noe annet enn en avlysning av hele prosjektet. Det er uklart om det fortsetter nå som det ikke finnes penger til det lenger. Det betyr at arbeidsinkluderingen stopper opp, og mange unge med helseutfordringer får nå full uføretrygd som sitt eneste alternativ. Dette er veldig beklagelig. Det som står i distriktsmeldingen om at regjeringen vil prøve ut arbeidsorientert uføretrygd, må rett og slett strykes.

[16:31:50]: Vi trenger at folk bor i hele landet vårt. Da er det særlig viktig at unge folk velger å bli værende eller til og med velger å flytte fra byen og ut i distriktet. For å klare det må vi ha tiltak som gjør det mulig for unge å ta det valget, og et av disse tiltakene er utdanning. Det er i dag veldig mange som må reise til storbyene for å ta seg utdanning, og som ender opp med aldri å reise tilbake igjen. igjen. Da jeg startet på min sykepleierutdanning i 2015 i Kristiansand, var det også oppstart på et desentralisert sykepleierkull. En av disse studentene fortalte meg at hun hadde blitt mamma ganske ung. Hun hadde ikke muligheten den gangen til å ta høyere utdanning. Så fikk hun høre om muligheten for en desentralisert sykepleierutdanning, og hun søkte på det. Hun fortalte meg at hun ønsket å få seg en jobb på det lokale sykehjemmet i sin kommune, og at hun aldri ville blitt sykepleier om det ikke var for denne muligheten. Etter at Senterpartiet i regjering virkelig har satset på desentralisert utdanning, ser vi at vi får økt kompetanse ute i distriktene. Flere uten utdanning velger å utdanne seg, og vi får flere sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og ingeniører, bl.a. Vi ser også at de som velger å starte på et desentralisert studium, gjør det fordi de kan bo hjemme og kombinere studiet med familieliv. Det betyr at disse også fortsetter å bo der etter at studiet er ferdig, og skaffer seg jobb i området. Det at regjeringen satser på studiesentre som Lister Kompetanse i Agder, bidrar både direkte og indirekte til at vi i Agder har fått og får flere fagfolk. Det er ikke mangel på søkere – langt ifra. Dette er bare starten. Framover har vi mange spennende muligheter knyttet til desentraliserte og fleksible utdanninger. Vi vet at vi har mangel på fagfolk i landet vårt, og da må vi gjøre det vi kan for å utdanne folk til den kompetansen vi trenger. Terje

Arbeiderpartiet fører en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet, der by og land går hand i hand. Det overordnede målet med distriktspolitikken er å legge til rette for at folk kan leve et godt liv i hele landet. Arbeid og velferd er det viktigste i distriktspolitikken. For å lykkes med å skape flere arbeidsplasser og god velferd må det ligge et distriktsperspektiv på flere politikkområder, noe som er en hovedintensjon med denne distriktmeldingen. for framtida 2023 gir landet større mangfold. Det er viktig for å styrke innovasjonsevnen, beredskapen og tilliten i samfunnet. Distriktspolitikk er viktig for hele landet, og det må legges til rette for trygge, bærekraftige og levende lokalsamfunn i hele landet gjennom desentraliserte løsninger. Hurdalsplattformen presiserer at distriktspolitikken må forsterkes og fornyes. Arbeiderpartiet er opptatt av at det skal bo folk i hele landet, og det krever at det blir lagt til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ folketallsutvikling. En god balanse i utviklingen mellom sentrale og mindre sentrale områder er viktig for å kunne ta ut potensialet for verdiskaping og vekst. Ressursbaserte næringer er en sentral del av norsk økonomi. Ettersom naturressursene er spredt rundt i hele landet, trengs det levende lokalsamfunn i både bygd og by for å sikre verdiskapingen. Med dagens regjering gjennomføres det et taktskifte i distriktspolitikken. Distriktspolitiske hensyn skal gjennomgående vurderes i offentlig forvaltning. Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å gjøre det lettere og mer attraktivt å bo i distriktskommuner, deriblant billigere og gratis ferje, billigere barnehage, flere tiltak i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark og økt pendlerfradrag, og i statsbudsjettet for 2024 halverer regjeringen makspris på flybilletter på FOT-rutene/kortbanenettet. Folk skal kunne leve gode liv i hele Norge uavhengig av størrelsen på lommeboka eller postnummeret man har. En forutsetning for det er sterke og velfungerende lokalsamfunn. Olve Grotle

Ein av desse er kommunen eg sjølv vaks opp i, Bremanger kommune, som eg mistenkjer at statsråden òg har god kjennskap til. Situasjonen er dramatisk, og det paradoksale er at vi gjer det verre for dei. Folketalet i Bremanger har gått ned 8 pst. dei siste fem åra. Det er urovekkjande. Det mest dramatiske er likevel fødselstala. Talet på nyfødde per l. oktober har i same periode gått ned med 43 pst. I dei første ni månadane i år har det berre blitt født 13 barn. Det er mange grunnar til den negative utviklinga, og det er langt frå alt vi politikarar og byråkratiet kan gjere noko med, men nokre forhold rår vi over. I fleire år har kommunen prøvd å få vedteke ein ny arealdel til kommuneplanen.

Intensjonane bak regelverket er velkjente – frykta for Oslofjord-tilstandar, storstilt privatisering i strandsone, tap av verdifull matjord og øydelegging av vakre kyst- og kulturlandskap men verdiane dette regelverket skal beskytte, står i liten grad i fare i Bremanger og i mange andre distriktskommunar. Det som derimot utgjer ein stadig større fare, er nettopp nedgangen i folketal og fødslar, med alt det negative det fører med seg. Det er eit uttalt politisk mål at vi skal leggje til rette for vekst og utvikling i distrikta våre, og at dei skal få utnytte ressursane og fortrinna sine. Ulike regjeringar har gjort forskjellige grep for å oppnå dette. Som tidlegare ordførar i Sunnfjord kommune såg eg at Solberg-regjeringa si meir liberale handheving av regelverket var bra. Det same var arbeidet for ei sterkare differensiering av regelverket i favør av distrikt og spreiddbygde strøk. Dette seier òg dagens regjering dei er opptekne av, men trass i gode intensjonar og god vilje frå denne regjeringa går det i feil retning. Faktisk er det slik at kommunane alt har fått fleire og sterke signal frå statsforvaltar og fylkeskommune om at det kjem til å kome fleire

men då må kommunane få reell fridom til å utnytte fordelane sine og stå friare til å planleggje areal til bustader, næringsareal og andre viktige formål. Kommunane er òg godt i stand til å balansere ulike interesser og ta omsyn til viktige verdiar. Alternativet vil lett bli at forgubbinga og folketalsnedgangen vil skyte fart.

På 1300-tallet bestemte kong Håkon Håkonsson seg for å etablere Vardøhus festning. I 1738 ble den nåværende festningskonstruksjonen ferdigstilt, og da var det danskekongen, Christian IV, som sto for det. for det. Poenget er at det å kunne hevde sin suverenitet i nord innebærer at det er særdeles viktig for dette landet at vi er til stede i nord. Det handler selvsagt om militær og sivil beredskap, men det handler definitivt også om livskraftige lokalsamfunn og bosetning som gir oss legitimitet og tilstedeværelse. Staten skal sørge for samfunnets, enkeltmenneskenes og landets sikkerhet og innbyggernes trygghet, og for å kunne gi den tryggheten må vi ha en god beredskap i hele landet. De demografiske utfordringene og endringene vi ser, at vi blir færre yngre og flere eldre – som tross alt er bra, for det betyr at flere lever lenger – vises først i Nord-Norge, og det vises først i Distrikts-Norge. Da er det også viktig å ha med seg at dette er en landsdel der bosetning og aktivitet gjennom generasjoner har bidratt til arbeidsplasser og gitt suverenitet over store landområder og ikke minst havområder,

Det betyr at vi må se alt i sammenheng. Det betyr at vi må se beredskapen i sammenheng, og det betyr virkelig at vi må legge til rette for en positiv samfunnsutvikling i hele landet. landet. Når jeg hører representanter fra partiet Høyre stå her og snakke om at vi ikke trenger subsidier og støttehjul, minner det meg om Høyres ordfører i Bø i Vesterålen, som for tre år siden ganske så krystallklart konkluderte: «Staten har forlatt oss». Hva forteller det? Jo, det forteller at dette landet er stort, og at man trenger en aktiv politikk for hele landet – ikke en politikk der man finner ut at det ikke er viktig med gratis ferje til Grytøya i Harstad kommune, som gjør at arbeidsmarkedet er nærmere, og at næringslivet sparer penger, men som Høyre foreslår å fjerne. Det betyr at man kutter i fylkeskommunene. Det betyr at man også kutter i barnehagesatsene, og det vil gå særskilt ut over kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, som da får halvert satsene.

I 1972 skjed- de det noe spennende. Landet vårt feiret 1100-årsjubileet for rikssamlingen av Norge. Da bestemte Stortinget at hver eneste avgangselev i grunnskolen i Norge skulle få en gave: boken til historieprofessor Sverre Steen, som het Langsomt ble landet vårt eget. I boken skriver Sverre Steen en sammenhengende historie fra de første sankere og veidemenn som kom vandrende hit for 8 000– 10 000 år siden, til riksforsamlingens menn møttes i 1814. For et fantastisk tiltak! Stortinget var så stolt over landets historie at man ville gi hver eneste avgangselev en bit av den. Boken er bl.a. en fortelling om hvordan vi klarte å bosette hele landet vårt og utvikle hele landet vårt – det Norge som vi er så glad i. Forsiden av boken er vakker. Man ser norske fjell som stuper ned i havgapet, man ser øyer som stikker seg ut mellom bølgene. For meg illustrerer både forsiden og boken i seg selv hvor fantastisk det er at vi faktisk har klart å bosette hele landet vårt,

Jo, det er nettopp i dag vi diskuterer hvordan vi også i framtiden skal klare å bosette hele landet vårt, hvordan vi skal klare å utvikle hele Norge. Per Gunnar Stensvaag er en pilot som har holdt over 170 foredrag i Norge. Han har på en del av foredragene avsluttet med et bilde av Træna. På Træna har det bodd mennesker i nesten 10 000 år. Stensvaag spør så: Hvis vi hadde slått Træna sammen med en annen kommune, og etter hvert fått en påfølgende sentralisering og fraflytting fra Træna, er det da Træna det er noe galt med, eller er det måten vi organiserer samfunnet på? Det blir av og til tegnet et bilde av at sentralisering er noe det ikke er mulig å snu, ikke mulig å kjempe mot. Vel, regjeringen er allerede godt i gang. I norske distriktskommuner var befolkningsveksten i fjor den høyeste som noen gang er registrert av SSB. De fastslår at utviklingen bare har blitt forsterket det inneværende året. Den siste tiden har vi også sett et innenlandsk flytteoverskudd til de minst sentrale kommunene. Vi er i gang med å desentralisere Norge.

For oss som kommer fra distriktene, er distriktsmeldingen svært interessant. Det skal være trygt og forutsigbart å bo i hele Norge, sies det. På side 8 i meldingen er det et kart over hva som kjennetegner en distriktskommune, med gruppering av kommuner etter sentralitet. fargekoden kommer det fram at Finnmark kun består av distriktskommuner. Det er faktisk kun to byer i Nord-Norge som ikke er distrikt, og det er Bodø og Tromsø. Det betyr at distriktspolitikken regjeringen legger opp til å gjennomføre, må gjelde for hele NordNorge og hele Finnmark fylke. Det synes jeg er interessant, for da må jo alle kommuner i Finnmark behandles likt. Siden Siden flest fødekvinner i Finnmark bor i Alta, en by som er dobbelt så stor som Hammerfest, skulle også Alta ha fått en skikkelig fødeavdeling. Det regner jeg med at de som har jobbet mye med denne meldingen,

ser man at de to mest mørkeblå kommunene er Loppa og Kautokeino. Derfor må de være med i distriktssamtalen om Finnmark.

Finnmark. Pasientfokus mener at en ny distriktspolitikk i Norge må utvikles i lys av totalberedskapskommisjonen, forsvarskommisjonen, Forsvarssjefens fagmilitære råd og sykehusutvalget, og for store deler av distriktene i Norge også i lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det savner jeg litt i samtalen her i dag.

Det regner jeg også med at alle tar med seg videre. Helsetilbudet for alle i distriktene i Nord-Norge må ikke endres av Helse nord uten noen form for demokratisk og uhildet medvirkning til riktig kunnskap, og uten at vi blir lyttet til. Vi må styrke distriktene, og da må folk føle trygghet. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Det som skjer av ugunstig tjenestetilbud innen helse i våre distrikter i Finnmark og i Nord-Norge for øvrig, kan fort bli den nye normalen for helsetilbudene i hele DistriktsNorge.

SV og Raudt har justert forslaget sitt om beredskapsaktørar og nødetatar i felles beredskapssenter. Me vil støtta forslag nr. 29 og ber om at

Eg merka meg i debatten at når ein snakkar om å flytta ut statlege arbeidsplassar, er det eit enormt engasjement i å seia at viss ein flyttar og styrkjer Bergen, Trondheim, Stavanger og andre lokomotiv i sine landsdelar, er det til ugunst for Distrikts-Noreg.

For oss er det faktisk viktig å få andre lokomotiv som òg har musklar og kan bli sterke – som kan laga fagmiljø for å utfordra hovudstadsområdet, men òg vera gode lokomotiv for sitt omland. Difor er det viktig at Tromsø, Bodø,

Eg vil anbefala at ein rettar blikket framover meir enn at ein går tilbake til både 1200-talet, 1300-tallet og 1972. Viss norske distrikt skal ha ei framtid, trur eg faktisk at minst mogleg innblanding frå denne sal, frå regjering og frå statsforvaltaren er det Distrikts-Noreg treng. Dei treng å få lov til å utnytta naturressursane sine sjølve

[16:53:17]: Jeg skal ikke kaste meg inn i disse hjemmesnekrede historieleksjonene som nå tas fra talerstolen.

Jeg vil ikke gjenta alt min gode kollega Mari Holm Lønseth sa, men jeg synes at mye av det hun pekte på som mangler i denne meldingen og det som må ses på framover, er ting man bør ha med seg i arbeidet. Jeg har likevel lyst til å knytte noen kommentarer til hva jeg tror vi bør snakke litt mer om framover, og det er at det veldig ofte blir en strukturdebatt og i altfor liten grad en debatt om innhold i kommunene i kommunene og områdene vi snakker om. Hvis vi skal sette innbyggerne i sentrum, synes jeg denne debatten så langt f.eks. har manglet et perspektiv rundt tjenestetilbudet.

Vi prøver ofte å møte deres utfordringer gjennom en strukturdebatt i stedet for en debatt om tjenestetilbudet. Hvis vi skal gjøre noe med tjenestetilbudet, må vi sørge for at vi får sterke kompetansemiljøer,

skaper uforutsigbarhet, gjør at det ikke lønner seg å være en som ønsker å skape norske arbeidsplasser, og gjør det vanskeligere å holde på arbeidstakerne. Det er debatter man må ha. Det som er problemet, er at politikken som leveres på det feltet – både når man får f.eks. generalistkommuneutvalgets rapporter, eller når regjeringen selv legger fram

Samtidig er det ein veldig trivsel og vekstkraft i mange distriktssamfunn, også i mitt lokalsamfunn, med ei skaparkraft som er heilt unik. Det er nesten litt som med humla: Ho skulle eigentleg ikkje kunne flyge, men det var ikkje nokon som fortalde ho det, så ho flyg likevel. Eit godt eksempel på denne skaparkrafta er Prodex på Søre Sunnmøre, som tok sveisearbeidet tilbake til Noreg med robotisering

kontroll over straumprisane så ikkje hjørnesteinsbedriftene i desse små bygdebyane rundt omkring bukkar under på grunn av kostnadsvekst. I utdanningspolitikken må vi ha gode, desentraliserte fagutdanningar til det som trengst, både i offentleg verksemd og i næringslivet. Nasjonal transportplan må også støtte opp om dette. Vedlikehald og trygging av rasfarlege vegar må prioriterast for å leggje til rette for verdiskaping i heile landet, god logistikk og gode ferje-, tog- og båtruter. Alt dette må dra i same retning, og så må vi på Stortinget snakke opp distrikta.

SV meiner at ein må tore å satse skikkeleg på distrikta, og svært mange lokalsamfunn og små byar og tettstader har stort potensial for å bli gode sentrum i livet

Hvorfor er dist- riktspolitikk så viktig? Det handler om Norge, det handler om hva slags land og nasjon vi er. Det at det bor mennesker over hele landet, at det skapes verdier i hele landet, og at det dyrkes mat i hele landet, er utrolig viktig. Det er også ganske unikt når en tenker på hvor på globusen landet vårt egentlig finnes. Aktivitet og bosetting er også helt avgjørende i et sikkerhetspolitisk og beredskapsmessig perspektiv. Tiden vi lever i, understreker på alle måter betydningen av at vi sikrer egen matproduksjon i landet vårt, noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering virkelig har tatt på alvor. I vårt langstrakte land utgjør jordbruksarealet kun 3 pst. av landarealet, men vi har store beite- og utmarksressurser. Det betyr noe for den matproduksjonen det er mulig å ha i landet vårt. Derfor er det svært gledelig at en samlet komité slår fast at grovfôrbasert husdyrhold har en avgjørende betydning. Bruk av beiteressursene og bruk av utmarka har betydning for landskapet vårt, og ikke minst: Det handler om næring og arbeidsplasser over hele landet. Topografi og klima begrenser mulighetene for å dyrke en del matvekster i Norge. Det beste arealet må derfor tas vare på, ikke bygges ned. Dette er helt grunnleggende og sentrale elementer både for landbruks- og distriktspolitikken. Derfor er det fint at en samlet komité mener det er viktig med et sterkt jordvern, men jordvern må bli mer enn fine ord i festtaler og komitéinnstillinger. Jordvern krever handling. Senterpartiet er gjennom vår posisjon i regjeringen tydelige på ambisjonene, men det er også helt nødvendig at lokale politikere gjør sin del av jobben. Altfor ofte har matjord blitt salderingsposten når kommuner skal bygge ut. bygge ut. Det har seg faktisk sånn at min hjemkommune, Haugesund, ble tildelt nasjonal jordvernpris i år. Jeg har faktisk en stor del av æren for det. Begrunnelsen for tildelingen var at vi foreslo og tok ut av kommuneplanen et areal på 300 dekar jordbruksareal der det egentlig skulle ha blitt bygd 1 500 boliger.

i inngåtte jordbruksavtaler og innføring av nye avgifter, mens det næringen trenger, er framtidstro og forutsigbarhet når det gjelder politiske løfter. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjennom de siste jordbruksoppgjørene, gjennom strømstøtte og kompensasjon, vist vilje til å stille opp for landbruket. Vi har som kjent enda større ambisjoner om å løfte landbruket med en opptrappingsplan.

Den viser også med ganske stor tydelighet skillelinjene i norsk politikk, for det er faktisk en skillelinje mellom dem som ønsker mer sentralisering, og dem som ønsker mer desentralisering, mellom dem som ønsker å flytte makta ut til der folk bor, og dem som er mer opptatt av å slå sammen både fylker og kommuner over hodene på folk.

Det er helt nødvendig, for standarden på altfor mange tusen kilometer fylkesvei er altfor dårlig. Det utsetter de reisende for ulykker og direkte livsfare. Her trengs det kraftige grep, og jeg skulle ønske at dette forslaget fikk flertall. Rødt foreslår sammen med SV at regjeringen samarbeider med fylkeskommunene om arbeidet for flere ordninger med bestillingstransport. Dette er et genialt konsept: I enkelte fylker sørger man for at taxier kjører som kollektivtransport på faste forhåndsbestilte ruter til lokal kollektivtransportpris. Vi har sett at det har fungert godt i flere fylkeskommuner som har prøvd det. Denne ordningen bør styrkes, og vi ber regjeringen om å gå i samarbeid med fylkeskommunene for å gjøre nettopp det. Vi ber også regjeringen komme tilbake til Stortinget med at individrettede ordninger, som lavere skatt og nedskriving av studielån, skal gjelde flere distriktskommuner enn dagens tiltakssone. med en ordning om et flyttetilskudd til unge under 30 år som vil flytte til distriktskommuner i sentralitetsklasse 5 og 6. I et forslag ber vi regjeringen om å styrke innovasjonsvirkemidlene for små distriktskommuner, noe også KS kom med innspill om til oss under høringen av distriktsmeldingen. Vi ber også om å legge til rette for at flere arbeidstakere kan jobbe desent ralisert fra kontorplasser og kontorfellesskap ute i distriktene. mange, mange forslag vi stiller. Det beste skussmålet fikk vi fra representanten fra Miljøpartiet De Grønne, som nå ikke er her, men hadde dette blitt vedtatt i tillegg, hadde det vært en veldig god distriktsmelding. Vi fikk jo høre fra statsråden at han skal være lyttende også framover, og det håper jeg han kommer til å være, for vi har veldig mange flere gode forslag å komme med.

ordtak som sier. Det er kanskje ikke så veldig rart at de ikke er interesserte i å snakke så mye om fortiden, all den tid deres «track record» i distriktspolitikken har vært særdeles dårlig de siste tiårene, hvor alt handlet om sentralisering og tvangssammenslåing, og ingen mer positive tiltak for distriktene. Sånn er jo det. Sigurd

Her markerte vi at Peder Jenssen og Geir Wirkola noen uker i forveien hadde fått tildelt Mjølkespannet som bevis på å ha levert elitemelk i 9 100 dager. Det er 25 år med dedikasjon og fokus på dyrevelferd og kvalitet. De er til inspirasjon og viser at det arktiske landbruket leverer på høyeste nivå. Samtidig ser vi et større frafall i landbruket i nord. Det er mindre ettervekst i et av våre viktigste yrker hva gjelder bosetting i distriktene, beredskap og matsikkerhet. Derfor er det viktig med en ekstra satsing på det arktiske landbruket, som er beskrevet i distriktsmeldingen, og som gjennomføres i praktisk politikk fra denne regjeringen. Vi må sørge for at flere unge ønsker å gå inn i det stolte bondeyrket. God landbrukspolitikk er god distriktspolitikk. Det er i distriktene det skjer. Det er i distriktene man legger til rette for havbruket, for fiskeriene og for reindriften. Det er i distriktene man har naturressurser som landet kan ta i bruk til å bygge ny og bærekraftig industri. By og land hand i hand: Vår regjering er tydelig på at mer av verdiskapingen skal ligge igjen der verdiene skapes. Det er særdeles viktig for at vi skal kunne tilby gode velferdstjenester i hele landet, og for at de som gir fra seg arealer til gunst for storsamfunnet, skal få noe igjen. at vi mener det vi sier, ser vi når utbetalingene fra havbruksfondet øker, når produksjonsavgiften på vindkraft øker, og når de generelle økningene på frie inntekter til kommunene går opp. framtida 1237 Jeg skjønner at man ikke vil snakke om det som har skjedd tidligere, men den forrige regjeringens første steg var å fjerne det ekstra barnetillegget i tiltakssonen. Det første den nåværende regjeringen gjør, er å gi gratis barnehage, heve avskrivning på studielån og halvere FOTruteprisene, som er kollektivflyrutetilbudet i Finnmark. Det er også viktig å få med seg at kvotemeldingen snart kommer, som er uhyre viktig for kysten og for distriktene. Vi merker at man har tatt en ny retning. Så har vi fortsatt mye jobb igjen å gjøre,

i denne salen er genuint opptekne av å bevare levande lokalsamfunn over heile landet vårt. Det som er forskjellen, er viljen til å ta i bruk verkemiddel for å oppnå det. Eg merka meg at Høgre og

Men det reduserer jo ikkje avstandsulempene i distrikta. Når representanten Njåstad seier at denne regjeringa gjer feil på feil, trur eg ganske mange i Njåstad sitt lokalsamfunn er ueinige. Eg trur faktisk dei er for dei grepa ein gjer med gratisferje. Eg trur mange i Njåstad sitt parti rundt om langs kysten synest det er på høg tid at ein får ta ned maksprisane på

det er store utfordringar på fylkesvegane, men kva er Framstegspartiet sitt svar? Jo, det er å kutte i den fylkeskommunale økonomien. Eg er sikkert ikkje den fremste i matematikk, men får ein mindre pengar i lommeboka, er det ikkje så naturleg at ein kan auke forbruket sitt på noko.

ein må ta i bruk for å få til ei sånn utvikling. Det hjelper ikkje, slik det førre regimet har gjort, å flytte arbeidsplassar, aktivitet og funksjonar frå distrikta og inn til desse byane.

Her har vi i regjeringa signalisert at vi ønskjer å få ein arealpolitikk som nettopp er meir tilpassa dei individuelle behova. Dagens utfordringar for Bremanger er på bakgrunn av dei gjeldande plan- og bygningsretningslinjene. Vi har varsla nye, som gjev større grad av differensiering.

Jeg tror kanskje ikke velgerne i Hordaland valgkrets hadde sett for seg at det var det de kom til å få da de gikk og stemte på Fremskrittspartiet ved siste valg. Jeg oppfordrer gjerne representanten til å gjenta i møter i lokallag, både i Hordaland og ellers i Norge, at han mener at Senterpartiets representanter er for interessert i norsk historie. Jeg tror det er mange som synes det er en god ting å være interessert i historie og være stolt av historien til landet vårt. Jeg merker meg at representanten fra Høyre sier vi skal ha en kunnskapsbasert debatt. Ja, la oss ha det, la oss være litt konkrete. Noen av de tingene vi har gjort i regjeringen, er bl.a. at vi er i ferd med å bygge ut bredbånd til hvert eneste hus i Norge, vi har innført gratis ferje langs store deler av kysten, og i løpet av regjeringstiden har vi mer enn halvert barnehageprisene i norske distriktskommuner. Vi senker arbeidsgiveravgiften for distriktsbedriftene, vi halverer maksprisen på distriktsflyvninger, vi har snudd rovdyrpolitikken, slik at de som bor nær rovdyrene, nå

Vi innfører bygdevekstavtaler, vi har innført grunnskoletilskudd for å ta vare på nærskolene, som mange er avhengige av, vi innfører statlig finansiering av lokale skadefellingslag for rovdyr, og vi går imot forslagene fra bl.a. Høyre om milliardøkning i avgiftene på drivstoff og bilavgifter. Jeg vil absolutt oppfordre til en kunnskapsbasert debatt om distriktspolitikken. Problemet er at vi aldri får det. Vi har spurt Høyres representanter gang etter gang hva som er deres konkrete distriktstiltak, men vi får jo aldri svar. Uansett hvor mange ganger vi spør, får vi ikke svar. Det blir noen generelle formuleringer om kunnskap, om skatt osv., men vi får aldri noen konkrete eksempler på ren distriktspolitikk. Det etterlyser jeg fortsatt.

Jeg gledet meg også til denne debatten, og at vi nå skulle få høre hva som var alternativet til vår distriktspolitikk, og hva Høyre tenker som sine distriktspolitiske virkemidler. Så langt har jeg ikke blitt noe klokere på det. Det er generell næringspolitikk uten subsidier og støttehjul, som representanten Lønseth kalte det. Da lurer jeg på hva som skal få bedrifter til å etablere seg i en distriktskommune når det kun er generelle tiltak. Er det f.eks. et kutt på 1,25 mrd. kr i jordbruksavtalen som skal få fart på næringslivet i distriktet? Er det dyrere ferjer? Er det et kraftig kutt til fylkeskommunen, som går ut over både utdanning, fylkesveier og kollektivtrafikk? Eller er det et kutt på 200 mill. kr til bredbånd som skal stimulere til at det blir mer attraktivt å etablere seg i en distriktskommune? Dette er helt uforståelig for meg. I tillegg I tillegg vet vi at den voldsomme økningen i drivstoffavgifter som Høyre ønsker seg i budsjettet, vil ramme næringslivet i distriktet ekstra kraftig. Jeg skrøt i mitt første innlegg av at det er en samlet komité som slår fast at å opprettholde kjøttproduksjonen, altså grovfôrbasert landbruk, er utrolig viktig. skal vi klare det, må vi også ha kontroll på rovviltsituasjonen, og Høyre kutter 20 mill. kr i rovviltforvaltningen. Det vil ikke stimulere til et mer aktivt landbruk i distriktskommunene. skriver i sine merknader at det er helt urealistisk at vi skal klare å øke folketallet i distriktskommuner. Ja, det er uten tvil helt urealistisk hvis denne regjeringen ikke får fortsette i mange, mange perioder framover, for med det alternativet vi har til distriktspolitikk, vet vi hvordan det går. I 2009–2013, da vi satt i regjering, greide vi å halvere antall kommuner som hadde folketallsnedgang.

Nå har den utviklingen snudd, og vi ser at det aldri har vært så stor folketallsøkning i distriktskommunene. Jeg skal innrømme at en del av det naturligvis vi er veldig tydelige på at vi skal bosette flyktninger særlig i distriktskommuner, men også den innenlandske flyttingen er positiv. Det viser at distriktspolitikk virker. Ivar B.

Kong Håkon 5. Magnusson beordret på 1200-tallet byggingen av festningsverket på Vardøhus. Det sto riktignok ferdig etter hans død. Heldigvis har vi ikke så mange byggeprosjekter i dagens samfunn der det er tilfellet, men poenget med illustrasjonen, også i forhold til kong Christian 4., er: Hva var det de hadde skjønt? Jo, de hadde skjønt akkurat det samme som totalberedskapskommisjonens rapport peker på,

Jo, fordi det handler om vår felles sikkerhet og beredskap. Det handler om vår suverenitet, det handler om våre havområder og tilgangen på naturressurser. Hvis man ikke har en historisk forståelse av hvor viktig det er, er, har man et veldig dårlig utgangspunkt for framtiden. Derfor er denne regjeringen og denne distriktsmeldingen klar og tydelig på den retningen vi skal gå Det krever mange ulike grep – og krevende grep, selvfølgelig. Jeg er glad for at det, heldigvis, i de fleste partier vil finnes forslag og ideer om hvor man vil, og hva man skal gjøre for å komme dit.

Dei har jo gjort det i desse to åra, laga nye fylkeskommunar og nye kommunar, og i desse dagar vurderer dei faktisk å etablera nye statsforvaltarar òg. Eg trur ikkje det er bra for Distrikts-Noreg å få ytterlegare statsforvaltarar som skal seia nei til arealplanar, til kommuneplanar og til bygging og aktivitet i Distrikts-Noreg. Statsråden sa han var litt usikker på om næringslivet i mitt heimområde var mest einig med hans distriktspolitikk eller med Framstegspartiet sin. Det kan godt henda me aldri blir einige om det,

Hvem går det ut over? Jo, det går utover bedriftene i nettopp distriktene. En tømmer distriktene for lokal verdiskaping, sender det til Finansdepartementet i Oslo og omfordeler etterpå, istedenfor å sørge for at lokal verdiskaping blir igjen lokalt for å bidra til lokal utvikling. I tillegg bidrar Senterpartiet – med den politikken – til å true norsk eierskap, som gjør at det blir vanskeligere for norske eiere å ha det norske eierskapet, sånn at en kanskje også får mer utenlandsk eierskap. Vi ser det også innenfor helsepolitikken, der noe av det første Senterpartiet gjorde i regjering, var å kutte tilskuddet for trygghetsboliger for eldre i distriktene. I tillegg setter en altså ned et eget utvalg som skal fase ut private aktører fra helse- og omsorgstjenesten, når private aktører er den viktigste forutsetningen for at en faktisk har et helse- og omsorgstjenestetilbud i kommunene. Da vi satt i regjering, var det Høyre som sørget for at vi fikk en strategi for desentralisert utdannelse. Det var Høyre som sørget for at vi fikk mer nedskriving av studielån, bl.a. for lærere. På samferdselspolitikken var det Senterpartiet som startet en diskusjon om å ta ned ambisjonsnivået for å bygge ut samferdsel, Høyre i regjering som opprettet den første statlige tilskuddsordningen for å bygge flere fylkesveier, sånn at en f.eks. i Senja, som er en distriktskommune, nå har fått flere veier til å få vedlikehold av de fylkesveiene. Jeg kan ikke akkurat se i statsbudsjettet

som utvidet begrepsbruken og tok inn samfunnsutviklingen i Nord-Norge som en forutsetning for den politikken en skal ha i nordområdemeldingen. Det var faktisk også Jan P. Syse som var statsminister i Norge da vi i 1990 fikk tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, og som la grunnlaget for veldig mye av dette. Så ja, Senterpartiet kan stå her med stor selvtillit og snakke om

reversere fylker og kommuner, istedenfor å se framover, og det er jo en grunn til at man ønsker å reversere f.eks. tvangssammenslåtte fylkeskommuner. Fylkeskommuner har blitt overkjørt der et flertall av innbyggerne, både i folkeavstemning og i undersøkelser, har sagt at de er imot, og også et flertall blant de folkevalgte – om det så er Troms og Finnmark, om det er Buskerud, Østfold og Akershus til Viken, eller om det er Vestfold og Telemark. Dette er kjempeupopulære sammenslåinger, sammenslåinger som har skjedd på et kontor i Oslo, på et møterom hvor Njåstad var en av de sentrale deltagerne, og der man valgte å gjøre dette istedenfor å lytte til folk. Det er derfor man er i den situasjonen nå, at man er nødt til å løse opp en del av disse tvangssammenslåtte fylkeskommunene. Det er litt viktig å ha det med i historiefortellingen når man nå skal se framover.

etter hvert har blitt nesten flinkere enn Arbeiderpartiet selv til å forsvare regjeringens politikk. Det må jo være litt spesielt å være et støttehjul som ingen har bedt om, som bare ruller rundt i løse luften,

skattene mer enn det som i sin tid ble sett på som radikale skatteøkninger fra ytre venstre. Det har på en måte blitt normalen for denne regjeringen. Det er denne regjeringen som over natten endrer rammebetingelser for viktige næringer og skaper usikkerhet, både for utvikling, for arbeidsplasser og for lokalmiljøene. lokalmiljøene. Det er denne regjeringen som et helt næringsliv mener er uforutsigbar, og som de ikke kan stole på, ikke kan lene seg på,

Det er denne regjeringen som bruker nesten 1 mrd. kr av skattebetalernes penger – ikke for å gjøre noe for skattebetalerne, men for å lage enda mer byråkrati til seg selv, til å lage nye fylkeskommuner, til å gjennomføre ideologiske reverseringer fordi det står i partiprogrammet. Det er denne regjeringen som land og strand rundt og i by og bygd har fått et klart svar fra velgerne på hva de synes om regjeringens politikk, pst. av landets befolkning nå bor i en Høyre-styrt kommune. Det er ikke akkurat noe rop etter Senterpartiets politikk.

men det synes jeg på ingen måte er betegnende for hvordan det står til med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og denne regjeringen, og hva folk synes om deres distriktspolitikk. Jeg mener at man skal lytte til folk, som Senterpartiet ofte sier at man skal. Folket har sagt nei til regjeringens distriktspolitikk. Folk har sagt nei til regjeringens skatte- og avgiftspolitikk, nei til regjeringens næringslivspolitikk og nei til regjeringens distriktspolitikk, så i denne saken tar jeg side med velgerne.

Det er inter- essant at det nå kom kritikk fra representanten Kapur om at vi brukte 1 mrd. kr på unødvendig byråkrati

forrige reform kostet veldig mye mer og ikke var på grunn av folks vilje, men tvert imot i veldig mange tilfeller gikk mot folks ønsker. Det har vært en interessant debatt i dag om historie – om norsk historie er spennende, eller om det er latterlig å fokusere på det.

kan det være på sin plass å gjøre representanten oppmerksom på at det er stor forskjell på å bruke penger på å utvikle et land, på å gjennomføre reformer slik at man får effektivisering, slik at man får besparelser og får levert bedre tjenester,

Jeg hadde ikke tenkt å forlenge debatten, men når representanten Kapur hevder at kommunesammenslåing og fylkessammenslåing er god distriktspolitikk, er det ikke mulig å ikke kommentere. Regjeringen Solberg satte ned flere utvalg for å forberede distriktspolitikken sin og distriktsmeldingen, bl.a. demografiutvalget, som ble ledet av tidligere statsråd Victor Norman. Den meldingen hører vi ikke noe om lenger, og hvorfor gjør vi ikke det? Jo, det er fordi konklusjonen til utvalget var at kommunesammenslåing ikke er svaret. Snarere tvert imot må vi sørge for at vi har ulike kommuner som kan dyrke sine særegenheter. På den måten klarer vi å ha et tilbud til alle som potensielt kan flytte ut til en distriktskommune. Vi hadde Victor Norman i gruppen til å fortelle om utvalget, og han var veldig tydelig på at kommunesammenslåing ikke er svaret, men likevel kjører Høyre på akkurat den samme leksen. Det hevdes her at det har blitt bedre tjenester ved den kommunesammenslåingen. Det tror jeg ikke det finnes noen som helst forskning på. Snarere tvert imot hører vi stadig

å være attraktiv for det private næringsliv? Da forrige regjering fjernet skatteinnkreveren fra kommunene – det var kanskje én stilling i hver enkelt kommune – betydde det egentlig ikke noe, ifølge Høyre.

Jeg skjønner hvorfor det gikk som det gikk da Høyre satt i regjering, hvis de ikke skjønner at det må spesielle distriktspolitiske tiltak til hvis vi faktisk ønsker å gjennomføre en distriktspolitikk – ikke bare å snakke om det her i salen.

Jeg takker for debatten. Jeg tror jeg vil konkludere med at vi er på forskjellig klode når vi tenker på hva det er som skal til for virkelig å få utviklet hele landet. Erlend Svardal Bøe

der en oppretter politikontor hvor politiet sier at det ikke er behov for det. Samtidig ser vi f.eks. at i Harstad blir en underavdeling av Statens barnehus lagt ned. Det er en avdeling som skal bidra til at barn som utsettes for vold og overgrep, kommer inn til politiet og blir avhørt. Da velger en heller å legge ned den og bruke ressursene på ting en ikke trenger å bruke penger på i politiet. Så ja, prioriteringer har faktisk noe å si for hva slags tjenestetilbud vi gir til innbyggerne i landet vårt. Så må Senterpartiet gjerne gå til valg på en politikk som bidrar til mer byråkrati for folk. Før vi kom i regjering, hadde faktisk kommunestrukturen i Norge stått stille siden 1960-tallet. Det var Schei-komiteen den gangen som satte i gang det arbeidet og bidro til at vi fikk en modernisering og et annet tjenestetilbud ute i kommunene.

Jeg møtte en mor fra Båtsfjord som sa at ja, hun var veldig glad for at hun fikk gratis barnehage – som for øvrig var noe også Høyre stemte for – men så sa hun også til meg hvis hun opplever å sende ungene sine i en barnehage som ikke har kvalitet, har det faktisk ingenting å si for henne at hun får gratis barnehage. På samme måte møter en folk ute i distriktet som også er fornøyd med at en har fått gratis og litt billigere ferjer, men som opplever at ferjen ikke går når en trenger det, og som også opplever at en har båter som er som skal transportere dem over. Så ja, det handler faktisk også om noen nyanser i disse tingene. Så hører jeg igjen veldig lite til at Senterpartiet snakker om næringslivet i distriktene, som er den viktigste forutsetningen for at det bor og lever folk ute i DistriktsNorge – at du har en arbeidsplass å gå til, at du har en bedrift som investerer i lokalsamfunnet ditt. Det vi har sett de to siste årene, som jeg var inne på i mitt innlegg, er kraftige skatteøkninger, der en henter ut kapital lokalt og sender det til Oslo, og så kaller en det omfordeling og gratis etterpå. La meg ta ett konkret eksempel: Da Senterpartiet økte arbeidsgiveravgiften, betydde det 154 mill. kr ut fra Troms og Finnmark.

det er det som er Senterpartiets distriktspolitikk. Så ja, prioriteringer har faktisk noe å si, og jeg tror folk der ute er enig i at vi bør ha andre prioriteringer – og kanskje også de prioriteringene som Høyre står for i distriktene.

Det er åpenbart at det er forskjell på Høyres og Senterpartiets politikk når det gjelder Distrikts-Norge, men det å si at gratis ferje ikke har den betydningen det faktisk har, er å vri vel mye meg bruke eksemplet Grytøya i Harstad kommune. Det betyr at Lunde gartneri, som er en næringsvirksomhet på Grytøya, sparer titusenvis av kroner i året for nettopp å kunne drive næringsvirksomhet, og at pendlere til Harstad by vidt pendlere den andre veien også. Når det gjelder sammenslåing av fylkeskommuner: Det er faktisk sånn at det er hensiktsmessig å rette opp feil ifra i går når man får muligheten, og det var omtrent ikke et menneske i Troms og Finnmark og Finnmark som ba om den tvangssammenslåingen. Det var noe Høyre ønsket, og alle lurer jo på: Hvis sammenslåing var svaret, hva var egentlig spørsmålet? Statsråd Erling Sande

og vist til at Høgre faktisk hadde ein distriktspolitikk. Dei hadde ein målretta politikk og stod i lag med Senterpartiet om mange viktige distriktsbyggingsgrep. Det denne debatten viser, er at ikkje berre har ein gått vekk frå det og ikkje ser nødvendige av å ha konkrete distriktspolitiske grep, men ein seier det rett ut som det er: Det er samanslåing og sentralisering trass i folkeviljen som er det distriktspolitiske grepet. Det er sterkt å erfare at ein seier det så tydeleg og rett ut, men det er ryddig, greitt og forholdsvis lett å halde seg til. Og eg blir litt provosert når representanten Bøe seier at det hjelper ikkje å få gratis ferje når ferja ikkje går. går. Det kan jo alle vere einige i, men om målet er at ferja skal gå, kvifor i all verda kuttar Høgre i den fylkeskommunale økonomien? Då burde ein ha gjort det motsette. Då burde ein ha styrkt den fylkeskommunale økonomien.

(ordfører for saken): Denne stortingsmeldingen er regjeringens plan for en samlet innsats mot økt ulikhet og levekårsutfordringer i byene. Den inneholder tre hovedgrep: Meldingen har tiltak for bedre byplanlegging, boligpolitikk og trygge nærmiljøer, noe som motvirker segregering og skaper god stabilitet og gode lokalsamfunn. – Meldingen har virkemidler for gode oppvekstvilkår og bedre helse, inkludering i utdanning og arbeidsliv og styrket samfunnsdeltakelse. Meldingen lanserer en utvidet og forsterket områdesatsing for byområder med store levekårsutfordringer. Målet med meldingen er å gi folk i utsatte områder større muligheter, jobben er allerede i gang. I meldingen viser vi til masse politikk som allerede er igangsatt av denne regjeringen. Det vitner om utålmodighet, vilje til politisk styring og endring, det er bra at regjeringen fokuserer på å gjennomføre politikken. Vi kunne ikke vente på denne stortingsmeldingen med å komme i gang med en politikk for å bekjempe dårlige levekår. Å få ned forskjellene mellom folk er en av denne regjeringens hovedoppgaver. Vi vet at bomiljø og boligsammensetning betyr mye for hvor stabilt dette området er for barn og unge som vokser opp. Billigere barnehage, billigere AKS/SFO, innføring av ungdomsgaranti, satsing på fullføring av videregående og videre jobbsatsing for voksne er alle viktige satsingsområder skal vi lykkes med å løfte flere ut av dårlige levekår. Områdesatsingene skal vi også videreutvikle framover. framover. Stoltenberg-regjeringen startet i sin tid forsøk med gratis kjernetid i barnehager i utvalgte bydeler i Oslo til bake i 2006. Nå har forskere fulgt disse barna over tid og funnet flere positive resultater når elevene har tatt nasjonale prøver på 8. trinn. Disse elevene har oppnådd bedre mestring på de nasjonale leseprøvene. Barn i familier med lav inntekt, hvor mor ikke jobber, ser ut til å ha hatt størst utbytte av gratis kjernetid med tanke på både lese- og regneferdigheter på 8. trinn, har hatt aller størst utbytte når det gjelder lesing. Det er til å bli glad av. Antall barn som vokste opp i fattige familier, økte under Solberg-regjeringen. I noen byområder fikk vi faktisk en tredobling av familier med varig lav inntekt. Denne stortingsmeldingen følger opp den tydelige anbefalingen fra NOU-en «Levekår i byer» om å legge større vekt på boligpolitikken for å utjevne levekår i byene. Nå forsterker vi i boligpolitikken. Husbanken er en av vinnerne i statsbudsjettet for 2024. Husbanken er det viktigste statlige verktøyet i boligpolitikken. Gjennom å styrke utlånsrammen til Husbanken legger vi til rette for at kommunene kan lykkes med sin boligpolitikk. Vi øker utlån til både bygging av studentboliger, startlån og 1 mrd. kr til kommunale utleieboliger. ved å bygge flere studentboliger frigjøres utleieboliger i det ordinære leiemarkedet, og dermed dempes presset i det private utleiemarkedet. Det skal bli enklere for politikerne våre å stille krav til utbyggerne. Flere skal få mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom bl.a. leie til eie. Det vil bidra til et velfungerende leiemarked, og det vil styrke rettighetene til leietakerne. Ved å kunne stille krav til utbyggerne vil de store byene få verktøy til å styre boligbyggingen i byene, sånn at vi unngår en videre utvikling av områder med stort gjennomtrekk og opphoping av levekårsutfordringer. Når vi nå kan kreve at utbyggerne bidrar til en mer variert boligmasse, er vi nærmere målet om at flere blir boende i et område over tid, og dermed er de med og styrker lokalsamfunnene i byene våre.

(H) [17:47:38]: Denne stortings- meldingen er i utgangspunktet en oppfølging av et arbeid som regjeringen Solberg startet opp i 2018, regjeringen satte ned by- og levekårsutvalget, som leverte sin utredning i desember 2020. De kartla alle kommuner med over 30 000 innbyggere. Derfor var det store forventninger til innholdet i denne stortingsmeldingen, og det var forventet at det skulle komme en politikk som fulgte opp utvalgets arbeid og anbefalinger. Dessverre fikk vi presentert en melding som lister opp

Her har man rett og slett latt en god mulighet gå fra seg, og dette er faktisk enda et eksempel på hvordan viktige temaer blir uinteressante sideprosjekter for en regjering som har brukt mest tid på reverseringer de siste to årene. årene. Utfordringene i levekårsutsatte områder er svært sammensatte og komplekse. Et viktig virkemiddel for å motvirke disse, og som også viser til gode resultater, særlig i storbyområdene, er områdesatsingen. Dette er en satsing som det er stor enighet om i de fleste partiene, og man kan se at det bidrar til å både få flere i arbeid, redusere frafall i skolen, motvirke kriminalitet Jeg vil benytte anledningen til å gi skryt til regjeringen for å fortsette den satsingen man har hatt på dette over mange år. Det er bra, og vi imøteser også videre arbeid med dette. med dette. Det som allikevel må kommenteres når det gjelder områdesatsingene, og som jeg tror det bør være tverrpolitisk enighet om, er at det framover blir viktig å følge med på satsingene, ikke minst være villig til å gjøre justeringer og grep

skyld – mens Oslo nå har holdt på med dette i veldig mange år, helt siden 2006. Det er ikke så lenge til nå at Oslo har holdt på med dette i 20 år. Det betyr at behovene kan være annerledes, jeg håper at vi framover i mye større grad kan trekke lærdom mellom områdesatsingene, men også være villige til å justere dem underveis. Det bør være en sak av felles interesse for alle oss som er interessert i å jobbe mer med disse. Vi ser også at innvandrerandelen i enkelte deler av de store byene er stor. Her vil jeg understreke at det ikke er folks opprinnelse jeg nå er opptatt av, men først og fremst det faktum at de som har kort botid i Norge, faktum at de som har kort botid i Norge, er overrepresentert i statistikken over dem som har lav utdanning, dårlig språk, lite arbeidsdeltakelse og lave inntekter. De slår dessverre ut på mange av de bekymringsfulle statistikkene. Derfor

å bli bosatt i områder med lavere andel innvandrere kan bidra til raskere integrering i det norske samfunnet. Vi kommer senere i dag til å diskutere boligpolitikk, så jeg sparer den store boligdebatten til litt senere. Men jeg vil fortsatt understreke hvor viktig god planlegging er for at kommunen skal kunne skape attraktive og tilgjengelige boligområder for hele befolkningen. Det er mye enklere og bedre for samfunnet og den enkelte innbygger,

Jeg vil også peke på – fordi vi har en debatt som handler veldig mye om sosiale forskjeller – at den største forskjellen i Norge er mellom dem som står i arbeid, og dem som er utenfor. Derfor er inkluderingsdugnaden, og derfor er integreringspolitikken, helt avgjørende i arbeidet med å få gjort noe med de sosiale forskjellene. Og særlig for innvandrere mener jeg faktisk at det å få en god integreringspolitikk, rask bosetting,

(Sp) [17:53:02]: Små forskjeller mellom folk, tillit og et levende folkestyre har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Virkeligheten er dessverre også at vi ser økende forskjeller. Meldingen beskriver hvordan vi praktisk skal gjøre byer og nabolag til gode oppvekst- og nærmiljøer. Tidligere i dag debatterte Stortinget opptrappingsplanen for psykisk helse, og planen beskriver hvor viktig forebygging er. Forebygging er sentralt i Senterpartiets politikk, også når vi snakker om helse, psykisk helse og bysamfunn med små forskjeller. Tilgang på grøntområder og parker er viktig for helse og livskvalitet. Nærhet til grøntområder øker også barns spontane lek og gir varierte fysiske aktiviteter. Grøntområder, friområder og andre byrom er også viktige møteplasser. Mangel på møteplasser og samspill mellom ulike grupper kan bidra til svekket tilhørighet til lokalsamfunnet. Dessverre kan det bidra til frykt og fordommer mellom grupper. I tillegg gir grøntområdene verdifulle pusterom for folk i alle aldre. Heldigvis har de fleste som bor i norske byer og tettsteder, god tilgang på natur og grøntområder, men naturlig nok er tilgangen dårligere jo tettere folk bor. Det er også en utfordring å ivareta og utvikle grøntområder og friområder samtidig som byutvikling skal skje med fortetting og fornying, og presset på byer og tettsteder øker. Økt låneramme for Husbanken med 5 mrd. kr vil hjelpe mot trangboddhet og gi flere utleieboliger for vanskeligstilte. Bibliotekene er også viktige møteplasser. Bibliotekene er ikke lenger bare sted for å låne bøker, men sted for debatter, læring og formidling – rett og slett en plass for å bygge demokrati og for å finne offentlig informasjon. Stadig flere bruker bibliotekene, og barn med innvandrerbakgrunn bruker bibliotekene mest. Å delta i fritidsaktiviteter gir mennesker opplevelser, læring, sosial inkludering og tilhørighet. Barn i dag har dessverre ikke like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, til tross for iherdig innsats fra frivilligheten og det offentlige. Regjeringen inviterer derfor alle gode krefter til å lage en handlingsplan for deltakelse med 10 mill. kr til arbeidet neste år. Deltakelse i idrett, kultur og friluftsliv gir mestring og fellesskap. Penger er likevel ikke nok. Det handler om bedre samarbeid, tilrettelegging og informasjon. Her må frivilligheten og alle gode krefter bidra så vi får deltakelsen opp og prisene og utstyrspresset ned. Neste års statsbudsjett gir også full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og for bygging av idrettsanlegg. Med dette sikrer Senterpartiet og Arbeiderpartiet at alle barn og unge får mulighet til å delta i aktiviteter der de bor. Her snakker vi om over 22 000 organisasjoner og 2,83 mrd. kr. Nordmenn har generelt god helse og livskvalitet og høy levealder. De med lengst utdanning lever fem–seks år lenger og med bedre helse enn de med kortest utdannelse. I Oslo er forskjellene mellom enkelte bydeler sju år. Det er en tydelig sammenheng mellom helse og sosioøkonomiske forhold. Det ser vi på kosthold, røyking og fysisk aktivitet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil ha et helsefremmende samfunn, med mindre sosiale og geografiske forskjeller. Det er et samfunnsansvar å sikre alle gode muligheter til god helse. I vår la regjeringen derfor fram en folkehelsemelding, en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Som skolematentusiast er jeg glad for at et av regjeringens mål er gradvis innføring av et daglig, sunt og enkelt skolemåltid. Skolemåltid er sosial utjevning i praksis og bidrar til integrering og å forebygge mobbing. Vi vet godt at skolemat bidrar til trivsel og læring, og jeg er ikke i tvil om at skolemat vil være positivt for folkehelsen.

[17:58:04]: Kommunal- komiteen har verkeleg mange saker på dagsordenen i dag, og me går rett frå å diskutera distriktsutfordringar og distriktsmeldinga til å

å opphalda oss ein del i denne storbyen, Oslo, samtidig som me kjem frå distrikta våre. Me ser då at landet er samansett og har ulike utfordringar, og difor heng eigentleg desse to sakene godt saman. Me må sørgja for at me kan ha ein politikk for både storbyane og distrikta. det som Framstegspartiet har fokusert mest på i denne meldinga, som er utfordringsbildet knytt til integrering, ser me faktisk den illustrasjonen veldig godt.

alle skal vera med og jobba, alle skal vera med og bidra. I Distrikts-Noreg, som me diskuterte i stad, trur eg faktisk at det er lettare å få til ei god integrering, fordi alle blir sett.

at integreringa kanskje ikkje er fullt så enkel, fordi ein då opplever at ein finn saman i grupper og oppheld seg i grupper, meir enn at ein oppheld seg i heile samfunnet, som ein ser i litt mindre samfunn.

(SV) [18:03:20]: Vi får se om vi klarer å ha like lange linjer og gjøre denne debatten så historisk som den forrige. Jeg kan starte med å gå ikke så veldig langt tilbake det var SV som tok initiativ til å få laget levekårsmeldingen for byer i Norge. Høyre refererte jo til Jenssen-utvalget. Det var viktig for oss i SV at det helhetlige arbeidet med levekår i byene ikke skulle stoppe opp, men at man skulle ha en helhet i det arbeidet. Det var derfor vi var opptatt av å få dette inn allerede i den første budsjettforhandlingen med regjeringen, og det er det som er bakteppet for det vi diskuterer i dag. Grunnen til at SV er opptatt av dette, er erkjennelsen av at man i byene har noen helt særskilte utfordringer som handler om oppvekstmiljø levekårsutfordringer, som vi mener det er viktig at man har en helhetlig tilnærming til. Poenget med å få laget en sånn melding er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å utforme politikk som motvirker at at enkelte bydeler blir preget av dårlige boliger, trangboddhet, dårlige uteområder, støy og forurensning. Da er det viktig å si at det ikke er folkene som bor der, det er noe galt med. SV gikk til valg på bedre fordeling – et samfunn for de mange, ikke for de få – der vi er tydelig på at vi skal omprioritere ressursene i samfunnet, sånn at vi har små forskjeller og store muligheter. Det er en global trend med sentralisering, og vi ser også i Norge at byene vokser, og mange har lyst til å bo i by. Samtidig medfører det noen voksesmerter som det er viktig at man får løst. Hvis man skal ta de lange linjene, er det ikke noe nytt at vi har klassedelte byer i Norge der det er et skille mellom øst og vest og solsiden og skyggesiden, med de utfordringene det bringer med seg når det gjelder hvilke muligheter folk har i livet. Derfor er det viktig at vi ser både på hvordan vi skaper disse bomiljøene, og på infrastrukturen, som er under press i byene. Opphopningen av lavinntektsfamilier i enkelte bydeler har den motsatsen at man får en opphopning av de velbemidlede på den andre siden av byen. I mange bydeler i Oslo er forventet levealder for menn seks–sju år lavere enn i noen av de bydelene man finner på Oslo vest. Det er nettopp der man får gylne gettoer, der folk isolerer seg fra resten av samfunnet. Vi tror på et samfunn med mangfold, der vi skal møtes på tvers av bakgrunn og bygge sterke fellesskap. fellesskap. Områdesatsingene er en viktig del av det arbeidet, der man har samarbeid mellom kommuner og stat og prøver å ta tak i utfordringer som man finner i særskilte områder, og der man kan skape gode bysamfunn og bomiljø uavhengig av menneskers lommebok. Det handler om grøntarealer, møteplasser for unge og gamle, gode offentlige bygg og lokaler med nærmiljøtjenester som innbyggerne har behov for. For å få til det er det viktig at vi generelt må styrke økonomien til kommunene og byene i Norge. Der noen av de rikeste på den andre siden av byen har god utsikt, stor hage og kanskje et svømmebasseng, er det andre som ikke har plass til å kunne gjøre leksene hjemme fordi det bor for mange på samme soverom. Derfor er det nettopp de familiene vi hjelper når vi skaper gode biblioteker, fritidsklubber og idrettsanlegg. Var det noe man merket spesielt under pandemien, var det viktigheten av de grønne lungene i lokalsamfunnene våre. Jeg, som er valgt inn fra Oslo og bor her, følte nettopp på viktigheten av å ha et pusterom fra min trange leilighet på Grünerløkka. Det var deilig å komme seg litt ut. Det er nettopp de områdene som også er under press hvis utbyggerne får lov til å definere hvordan byene våre skal se ut. Derfor er det viktig at vi har en politikk for folk, for innbyggere og ikke bare for utbyggere.

Lund (R) [18:08:32]: Byene våre skal være gode steder å bo. Likevel er det viktig å erkjenne at det er nettopp i de store byene det er flest utfordringer med levekår – eller bedre sagt sagt fattigdomsutfordringer, som stadig vokser seg større. Rundt 600 000 nordmenn oppgir nå at de gruer seg til jul, ifølge UNICEF Norges årlige juleundersøkelse, det er særlig de med lav inntekt og barnefamilier som er mest pessimistiske. Samtidig kom det senest denne uken en annen rapport som understreker dette alvoret. Norge har vært blant de dårligste landene i Europa på å løfte barn og familier ut av fattigdom siden finanskrisen, slår UNICEF fast i en ny rapport. Kristin Oudmayer fra UNICEF påpeker at det er 110 000 barn som lever i fattigdom i Norge, og det er flere enn det bor i hele Drammen kommune.

barn i familier hvor foreldrene kanskje ikke har råd til å kjøpe seg vinterjakke når vinteren slår inn, barn i familier som aldri har råd til å dra på ferie, fordi lommeboka aldri strekker til. Det er våre barn i vårt land som ikke får de samme mulighetene som de andre barna. Å gjøre noe med denne fattigdommen i Norge krever mange strukturelle tiltak i arbeidslivet, på boligmarkedet, i skolen og med inkludering. Samtidig må vi også tenke på at det å bygge ut velferden, f.eks. med gratis tannhelse og gratis kollektivtransport, som de har hatt i Stavanger, også er et bidrag for å få ned antallet antallet barn som vokser opp i fattigdom. En sterkere velferdsstat vil redusere forskjellene og komme barna til gode. Vi vet hva som virker. Økt barnetrygd og heving av velferdsstatens minsteytelser til et verdig nivå over EUs fattigdomsgrense ville gjort at færre barn må vokse opp i fattigdom. Alle grunnskolebarn bør få gratis mat på skolen, og derfor setter Rødt i vårt alternative statsbudsjett av penger til nettopp det. Vi må også jobbe for å få prisen på SFO videre ned. ned. De økende forskjellene henger også veldig tett sammen med boligpolitikken. I Oslo har en sykepleier råd til å kjøpe 1 pst. av boligene på markedet. LOs fagarbeiderindeks fra i høst viste at hvis man har en familie med en heltids barnehageansatt og en deltids butikkarbeider, har man råd til å kjøpe 0,2 pst. Det sier seg selv at dette er et boligmarked som ikke lenger fungerer for vanlige folk med vanlige inntekter. I en av merknadene skriver flertallet fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt at «i stortingsmeldingen omtales nye boligpolitiske tiltak som vil gi de store byene større handlingsrom til å påvirke boligsammensettingen i sine nabolag. Med dette får kommunene verktøy til å styre boligbyggingen, slik at vi unngår en videre utvikling av områder med gjennomtrekk og opphopning av levekårsutfordringer. Krav om at utbyggerne bidrar til en mer variert boligmasse, kan bidra til at flere blir boende i et område over tid, og er dermed med på å styrke lokalsamfunn i byene våre». Dette er veldig viktig og noe Rødt har jobbet for lenge og foreslått flere ganger. Vi må gi kommunene i verktøykassen for å drive fram en mer aktiv og sosial boligpolitikk, og en av måtene det kan gjøres på, er å stille krav til utbyggerne om at en viss andel av leilighetene i nye utbyggingsprosjekter skal være såkalte ikke-kommersielle boliger for leie og for eie. Representanten Unneland fra SV var inne på noe som er velkjent – at det bl.a. er store forskjeller mellom dem som lever på østkanten og vestkanten i Oslo, det som ofte blir omtalt som dødens klasseskille i og med at det er sju års levealdersforskjell mellom dem som bor på hver sin side av Akerselva. Det understreker behovet for en mer aktiv og sosial boligpolitikk, for det er viktig her. et av Europas mest deregulerte boligmarkeder. De kommunale boligene er det eneste sosiale tilbudet. Disse boligene utgjør 3,5 pst. av totalen av den totale boligmassen i Norge og har ofte dårlig standard og høy husleie. I Danmark, til sammenligning, utgjør de såkalte allmenboligene, som er pris- og omsetningskontrollert, 20 pst. av boligmassen. I Sverige og Finland utgjør den sosiale sektoren 15 pst. Det er altså en god vei å gå nettopp for å bygge ut en større andel av ikke-kommersielle boliger. Dette er viktig. Skal vi klare å sørge for at flere får råd til å kjøpe seg sin egen bolig, trenger vi en ny boligpolitikk, og da trenger vi, som sagt, å regulere bedre. mange andre ting også – fremmer vi i alt 21 forslag sammen med SV og 4 forslag fra Rødt. Det er flere gode forslag som jeg håper regjeringen tar med seg videre, selv om de her blir nedstemt. Med det viser jeg til de forslagene vi er med på, og jeg tar opp våre forslag.

Her er det store byrom med oppleving og puls, men det er også mindre byrom, det er lokalsamfunn, det er viktige møteplassar. Vi skal hugse at dei aller fleste innbyggjarane reknar byen sin som ein god plass å bu, men nokre av byområda våre har utfordringar vi må ta tak i. Det er område i byane der mange har låg inntekt og dårlegare levekår. Det kan gje krevjande oppvekst-, bu- og nærmiljø. Store skilnadar tærer på tilliten. Det kan ta vekk noko av tryggleiken, og det kan gjere at samhaldet raknar.

Det er utvilsamt krevjande tider akkurat no for veldig mange. Den høge prisveksten og høge renter er vanskeleg å handtere, spesielt for dei som har minst. Mange har fått trongare økonomi, fleire slit. Det tek eg og regjeringa på alvor.

regjeringa på utfordrande levekår i byar og byområde er gjennom kjernen av velferdsstaten: sterke universelle ordningar for alle som fangar opp dei som fell utanfor, og målretta ordningar for dei som treng det aller mest. I tillegg samarbeider stat og kommune om å betre bu- og nærmiljøa og tenestetilbodet i nokre område gjennom områdesatsingane. Alle som veks opp i levekårsutsette område, skal ha like moglegheiter til å leve eit godt liv og utvikle seg. Utdanningssystemet skal i større grad enn i dag medverke til å redusere skilnadar mellom gruppene og auke sjansane for den enkelte. Regjeringa har òg forsterka innsatsen til områdesatsinga i denne stortingsperioden, vi har utvikla områdesatsinga til mindre byar. Eg har allereie vore på Gulset i Skien for å signere avtale om områdesatsing der. Både vaksne, unge og folkevalde der har allereie gjort ein fantastisk jobb med å utvikle og løfte lokalsamfunnet sitt, og med staten på laget kan vi gjere ytterlegare grep og forsterke den utviklinga. Områdesatsinga er eit perfekt eksempel på korleis vi på tvers av forvaltingsnivå kan jobbe i lag for å gjere folks kvardag betre og gje unge likare moglegheiter, uansett kvar dei veks opp. Difor legg regjeringa opp til å utvide med nye områdesatsingar neste år, i både Gjøvik, Halden, Indre Østfold, Larvik og Tromsø. Regjeringa har gjennom budsjetta styrkt dei gode, universelle velferdstenestene for alle. I tillegg gjennomfører vi ei rekkje tiltak som når ut til mange og bidreg til å lette økonomien. Barnetrygda til alle er auka i to omgangar i 2023 og vidare styrkt i budsjettforliket for 2024. Vi gjer barnehagane historisk billege, vi har innført 12 timar gratis SFO på 1. og 2. trinn, og gjennom budsjettforliket for 2024 blir dette også gjeldande for 3. trinn. Vi gjennomfører eit løft i satsinga på unge som står utanfor arbeid og utdanning. Eit viktig tiltak er ungdomsgarantien, der unge som er særleg utsette i arbeidsmarknaden, skal få betre oppfølging gjennom Nav. Regjeringa arbeider for at det skal vere mogleg for alle barn og unge å delta jamleg i minst éin organisert fritidsaktivitet saman med andre. Gode bumiljø treng gode møteplassar, fritids- og kulturtilbod, idrettsanlegg og andre fellesarenaer, og vi vil bidra til at det blir lagt til rette for sånne møteplassar. møteplassar. Folk skal òg ha ein trygg og god bustad. Dei siste dagane har det vore stor merksemd på dei utfordringane byggenæringa står i no. Ein stans i bustadbygginga er ikkje berre eit problem for næringa, men også for folk som ikkje har ein god bustad. Difor er det eit problem for oss som samfunn, difor er eg glad for at Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV her på Stortinget blei einige om ein stor auke i Husbankens låneramme neste år. I løpet av to år har vi auka ramma med 10 mrd. kr. Det gjer aktiviteten i byggenæringa større. Neste år kjem vi til å leggje fram ei stortingsmelding om ein heilskapleg bustadpolitikk. Du verda kor fort tida går, president! Like moglegheiter er ein føresetnad for eit høgtillitssamfunn for Noreg, og vi vil byggje sterke fellesskap og gode fellesarenaer i alle lokalsamfunn.

Jeg vil først gi statsråden honnør for et godt innlegg. Jeg synes statsråden var innom mange av de viktige sakene som berører de temaene som ligger i meldingen, ikke minst hele saksfeltet som handler om sosiale forskjeller hva vi kan gjøre for storbyene, og særlig de områdene i byene som sliter mest med dette. Områdesatsinger, som jeg nevnte i mitt innlegg, har noen steder, som i Oslo, snart vart i over 20 år. Noen har vart i noen få år, og så er det noen byer som snart skal få dem. Jeg vil gjerne høre hva statsråden tenker om hvordan vi nå kan benytte anledningen til å sørge for at de nye satsingene får med seg god lærdom fra dem som har hatt satsinger fra før, og hvilke typer fornyelser man ser for seg i de satsingene som allerede er etablert. Da tenker jeg særlig på Oslo.

[18:21:20]: Jeg håper ikke statsråden i starten av sitt svar prøvde å invitere til en ny distriktsdebatt. Vi får la det ligge nå – jeg har brukt opp taletiden derfra, og så kan vi sikkert gjenoppta den når vi skal ha debatt i komiteen om budsjettet.

siden staten er involvert og gir penger over budsjettet: Hvordan kan man sørge for at man får bedre rapportering på pengebruken og resultatene framover?

[18:23:30]: Vi har gjennom våre besøk rundt i landet blitt kjent med mange gode konsepter for stedsutvikling,

og det å skape arbeidsplasser. Det gjør at helt andre miljøer kommer inn i arbeidet enn hvis man bare tenker områdesatsing i seg selv, for da er det litt andre typer miljøer. Jeg tror kanskje det kunne vært interessant å se på hvordan man også kan få mer næringslivsrettet fokus inn i områdesatsingene framover, få næringslivet mer på banen, særlig når det gjelder å skape lokale arbeidsplasser. Vil statsråden være åpen for å ha en slik tilnærming i fornyelsen av områdesatsingen og hvor det skal skje framover? Statsråd Erling Sande [18:24:32]: Eg synest dette er gode innspel til korleis vi konstruktivt kan vidareutvikle desse ordningane. Vi må passe på at

[18:25:35]: Som de fleste vet, er lediggang roten til alt ondt. Et av de viktige tiltakene for å forebygge at folk faller utenfor samfunnet, har f.eks. vært satsingen på sommerjobber til ungdom, som man har hatt her i Oslo. Det gir unge muligheten til å tjene sine egne penger og få arbeidserfaring og mestring som kan være viktig for mange som er i faresonen for å falle utenfor. Ghulam Abbas, som var leder av B-gjengen, har selv sagt i mediene at hadde det tilbudet eksistert da han var ung, som 13-åring, er det godt mulig at livet hans hadde sett veldig annerledes ut. annerledes ut. Hva vil ministeren gjøre for at kommunene kan komme mer på banen med å tilrettelegge for sommerjobber til ungdom, slik at de kan få arbeidserfaring, mer selvstendig økonomi og en tidligere tilknytning til arbeidslivet?

Det er kanskje ein ventil som har blitt mindre og mindre for unge folk. Om vi går nokre år tilbake, var det ganske vanleg, og kanskje til og med nødvendig. No er det mange som antakeleg har lyst

ekstremt forskjellig ut fra hvilken bydel du er født i. Det sier også noe om hvilke muligheter du har i livet, og faktisk hvor langt livet ditt mest sannsynlig

Hva mener ministeren man skal gjøre med det, og kan man egentlig akseptere at det er så store forskjeller i byer som Oslo? Målet vårt i felles- skap må jo vere å redusere forskjellane. Eg trur ikkje det er eitt enkelt svar på dette. Representanten Kleveland var inne på helse. Det er ein bit av det.

for å leggje til rette for variert bustadsamansetjing. Det er viktig for å få ein større miks enn det som kanskje er i dag, der ein ser at desse store levekårsforskjellane eksisterer. [18:29:01]: Jeg takker for ministerens svar. Jeg er helt enig i at dette er komplekse spørsmål, og at det ikke er bare én ting som må gjøres. Det er ganske mange ting som må gjøres.

Hvor store forskjeller kan vi egentlig akseptere i samfunnet? Når må man si at dette ikke holder? Hva er målsettingen – hvor er vi om

Lund (R) [18:31:04]: Et av forslag- ene fra Rødt og SV her i dag handler om å be regjeringen innrette inntektssystemet til kommunene slik at kommunene kompenseres for høye utgifter i utsatte byområder. Er det noe jeg som medlem av kommunalkomiteen ofte hører, om det så er fra kommuner i Østfold, som Sarpsborg og Fredrikstad, eller Skien eller hvor det nå er, er det at man sliter med store utgifter knyttet til levekårsutfordringer og samtidig sliter med lav skatteinngang og dårlig kommuneøkonomi, som gjør det vanskeligere å sette inn tiltak som nettopp demper forskjellene og demper problemene med levekårsutfordringer. Mitt spørsmål til statsråden er om regjeringen vil se på dette når man nå skal revidere inntektssystemet for kommunene, og at man sørger for å kompensere kommunene som sliter med disse utfordringene? Statsråd Erling

nokre kommunar som har lågare inntekter enn andre kommunar. Korleis vi kan løfte dei kommunane, blir ein del av det arbeidet.

[18:32:39]: Regjeringens melding om gode bysamfunn med små forskjeller er viktig. Regjeringens grep mot økt ulikhet og levekårsutfordringer i byene er for oss som bor og lever vårt liv i byen, velkomne grep. Jeg er veldig glad for at

og sunt sted å bo for alle innbyggere, der mennesker med ulike bakgrunner og med ulikt liv kan leve sammen. Det er en av grunnene til at det er så fantastisk å bo og leve i byene. Byene er viktige motorer i norsk økonomi, de spiller en avgjørende rolle når det gjelder å nå klimamålene våre. Skal vi nå klimamålene våre, må vi også ha klimavennlige storbyer. Kollektivsystemet i de store byene må være godt utbygd og ikke minst velfungerende, og vi må gjøre det enklere å være fotgjengere og syklister, slik at luften blir renere og utslippene går ned. Kollektivtransport i byene handler ikke bare om å frakte Det handler faktisk mye om at byene våre ikke skal få infarkt – at luftkvaliteten skal bli for dårlig, og at det skal bli for mange biler til at det går an å håndtere. Det handler om å bygge ut gode bomiljø der folk kan leve et godt liv. å leve et godt liv må både unge og gamle ha tilgang på grøntområder og arenaer for fysisk aktivitet, og det skal vi ha plass til. I storbyene bor både de som har mest, og også de som har minst. Mange lever i områder med klart lavere inntekter enn gjennomsnittet, flere står utenfor arbeidslivet, og det er større sosiale helseforskjeller og kortere levealder. Flere barn i disse områdene vokser opp i familier som lever i fattigdom. enslige er også høyere i byene enn andre steder, og mange av disse er ensomme. Vi som bor i Bergen, eller i Oslo for den del, vet at selv om vi bor i byen, kan avstanden til dem som tar beslutningene, oppleves som stor. Det er mulighetene og mangfoldet som gjør bylivet godt. For at vi skal få gode og trygge storbyer, har alle innbyggere interesse av at vi forebygger ensomhet og reduserer forskjeller. Da må vi styrke det inkluderende fellesskapet og åpenheten byene står for, og sørge for gode fellesskapstjenester som er tilgjengelige for alle. De store byene er motorer i sine regioner, og de har stor betydning for befolkning og næringsliv også i nærliggende distrikter. I Arbeiderpartiet mener vi at by og land er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor er det også viktig å legge til rette for et godt samarbeid mellom byene og områdene rundt. [18:36:01]: Et inklude- rende og mangfoldig kultur- og idrettsliv hvor den enkeltes økonomiske situasjon og sosiale bakgrunn ikke skal være til hinder for deltakelse og frivillig innsats, er nok et mål for de aller fleste av oss. Det viser på alle måter at frivilligheten er selve bærebjelken i små og store lokalsamfunn. I min egen hjemkommune, bykommunen Nordre Follo, har vi en ordning som alle barn og unge i alderen 16–18 år kan søke på for å få økonomisk støtte til å delta på fritidsaktiviteter. De to eneste kriteriene er at man bor i kommunen, og at familien har en årsinntekt som ikke overstiger 400 000 kr. Ordningen gir barn og unge mulighet til å delta på en fast, jevnlig organisert aktivitet, og det er en god mulighet. Jeg er Jeg er glad for at man i denne meldingen kan lese at regjeringen også ønsker å satse på frivilligheten og aktiviteter til barn og unge. Jeg stusser derfor litt når noe av det første dagens regjering gjorde, var å skrote fritidskortet. De stoppet regjeringen Solbergs planlagte nasjonale utrulling av fritidskort, som skulle gi alle barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det var et kutt på 400 mill. kr til barn og unge. Denne Denne skrotingen av fritidskortet har svekket barn og unges muligheter til å delta i fritidsaktiviteter fordi fritidskortet var en ordning som supplerte andre, brede tilskuddsordninger og ikke kompenserte for andre ordninger. Regjeringen må sørge for å få på plass et alternativt fritidskort som kan sikre at målsettingen med Fritidserklæringen kan oppfylles. Men istedenfor å videreføre regjeringen Solbergs fritidskort, øker de heller tilskuddet til en nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Vår bekymring er at de familiene som kanskje trenger denne ordningen aller mest, ikke vil komme til å søke på ordningen. Alle barn og unge skal kunne delta på idrett og fritidsaktiviteter, og det trengs treffsikre ordninger, fysiske møteplasser og tilrettelegging for den enkelte. Det vil bidra til å gi hvert enkelt barn et godt oppvekstmiljø. [18:38:37]: Forskjellene i levekår i byene våre har økt over tid. Barnefattigdommen øker. Segregering og levekårsproblemer hoper seg opp i visse byområder. Arbeidsledigheten er høy. Færre eier sin egen bolig. Mange bor trangt og mangler i tillegg gode og trygge fellesskapsarenaer i nærmiljøet. Vi kan ikke bli stående og se på at utviklingen går den veien. For Arbeiderpartiet er kampen for at hver enkelt av oss skal ha like muligheter en av grunnpilarene våre. Alle barn skal vokse opp i trygghet, uansett hvem de er, hvor de kommer fra og hvordan familien er sammensatt. Den kampen kjemper vi hver eneste dag over hele landet, og særlig i storbyene våre. Her har vi både utfordrende levekår og noen av de sterkeste verktøyene for å bekjempe økende forskjeller. Mange barn vokser opp i familier med utfordringer. Det kan være økonomiske problemer, vold, rus, sykdom eller andre forhold som gjør barn utrygge. Fellesskapet skal stille opp for familier og barn som trenger det. det. Denne stortingsmeldingen viser regjeringens plan for en samlet innsats mot økt ulikhet og levekårsutfordringer i byene. Jeg synes det er en styrke at meldingen særlig fokuserer på tiltak rettet mot barn og unge. skilnader 1251 skal kunne leke, lære, utvikle seg og utfolde seg i trygge omgivelser, må vi rette politikken inn mot det fra flere kanter. Det aller viktigste vi kan gjøre, og det som må ligge til grunn for alt, er å styrke det universelle velferdstilbudet til barn og unge. Det vil bidra til sterkere fellesskap og mindre forskjeller i samfunnet. Det er dette det handler om når denne regjeringen senker maksprisen i barnehagen og sikrer gratis kjernetid i SFO opp til 3. klasse, styrker BUA utstyrssentraler for å gi alle gratis tilgang på idretts- og fritidsutstyr, styrker tilskuddsordningen for at flere barn kan delta i fritidsaktiviteter, innfører en ungdomsgaranti sånn at alle unge skal få den hjelpen de trenger for å komme seg i jobb eller utdanning, styrker skolehelsetjenesten og lavterskelarbeidet med barn og unges psykiske helse, øker bemanningen i barnehager i levekårsutsatte områder eller når vi skal gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet, bare for å nevne noe.

Varsellam- pene blinker i Groruddalen, sa Jan Tore Sanner som kommunalminister – det sto på forsiden av VG for noen år siden. Det er ikke så rart at han sa det, for han hadde ikke vært med på å utvikle politikken til Groruddalssatsingen på samme måte som det Arbeiderpartiledede byrådet hadde gjort. Da regjeringen startet det opprinnelige prosjektet for Groruddalen i 2006, var ikke Høyre-byrådet så veldig interessert. De dro bena etter seg og bidro med mye mindre penger enn det Da Raymond Johansen tok over byen, ble den brøken snudd helt på hodet. Høyre-regjeringen fulgte ikke med. De så ikke alle de prosjektene Arbeiderparti-byrådet dro i gang, og som f.eks. førte til sommerjobbprosjektet som SV-representanten viste til, og jobbsenteret vi har fått Nok om det. Hva fant så NOU-en ut, den som Jan Tore Sanner trengte for å kunne finne ut av hva han hadde vært med å bruke så mye penger på? Jo, den fant ut at for å utjevne levekår må vi bruke boligpolitikken. Det var ikke noe nytt for høyreregjeringen, for det hadde høyreregjeringen fått beskjed om allerede under evalueringen av planog bygningsloven i 2018. Da kom forskerne fram til – et av to gode råd de kom med – at for å bekjempe sosial ulikhet burde man kunne gi kommunene mulighet til å bestemme hvilken disposisjonsform boligene skal ha. Gjorde Høyre noe med det i regjering fra de fikk det rådet i 2018 til de måtte gå av? Nei. Gjør denne regjeringen noe med det? Ja. Vi lanserer i denne meldingen at dette vil vi faktisk få til. Boligpolitikken som denne NOU-en pekte på som kjempeviktig for å utjevne levekår, har vi tatt på det aller største alvor og gjort noe med. Denne meldingen viser en ny retning og en satsing på politikk som vil bidra til at barn som bor i levekårsutsatte områder, får flere muligheter.

[18:43:57]: Som stortingsrepre- sentant fra et distriktssamfunn føler jeg meg privilegert som får lov til å være innbygger i hovedstaden vår, Oslo, i deler av året. Er det slik at en kar i 50-åra fra midt i Gudbrandsdalen har noe å bidra med når det gjelder bypolitikk? Det er et relevant spørsmål. Svaret på det mener jeg er

Denne meldingen har utrolig mange spennende tiltak i seg. Én ting er å sikre at alle får en mulighet til å bo og eie sin egen bolig. Her skisseres det mange spennende løsninger, som f.eks. gir førstegangsetablerere en enklere vei inn i boligmarkedet. Vi vil også bidra til et mer fungerende leiemarked og sikre rettighetene til leietakere på en bedre måte. Denne regjeringen har en offensiv politikk for byene. Vi har aktivt gått inn for å møte utfordringene i i store byer og i mindre byer. Som statsråden selv var inne på i stad, har vi nå utvidet ordningen til å gjelde både Larvik og Tromsø, og Gjøvik, som er en by i det fylket jeg kommer fra. Dette viser at vi satser på både de store og de mindre byene.

og har tatt mange gode grep, ikke minst den satsingen vi har hørt om i Groruddalen, og å tilby gratis kjernetid i SFO, som var en fanesak for Arbeiderpartiet i sin tid. Jeg mener at det er mye å lære av dette. For et par år siden hadde jeg besøk av Tøyen Sportsklubb. Den besøkte Gudbrandsdalen og våre fjellområder. Det er nok et eksempel på aktiviteter og aktører som virkelig har gjort en innsats. Tøyen Sportsklubb er et stjerneeksempel på på hvordan en kan bruke idrett og aktivitet til å inkludere enda flere inn i samfunnet. Så igjen: Vi har mye å lære fra det som har foregått i Oslo, som vi må ta med oss videre inn i arbeidet med å sette meldingen ut i livet. Mudassar

Selv om representanten fra Oslo Arbeiderparti hadde et behov for å gå litt tilbake i hovedstadspolitikkens historie, med litt historieomskriving – jeg skal ikke kalle det en forfalskning, for det blir litt slemt, men i hvert fall en litt fantasifull historieomskriving – vil jeg nøye meg med å si at det var Høyre som i sin tid lokalt satte i gang Groruddalssatsingen, og det var Høyre i regjering som fornyet den. Gjennom de 18 årene Høyre styrte byen, pekte pilene i riktig retning. Så har det vært et bittelite opphold med Arbeiderpartiet i åtte år, hvor noe av f.eks. boligpolitikken, som representanten skryter av, har stått helt stille. Det ble lovt mye regulering, men det skjedde veldig lite. Så kan vi sikkert komme tilbake til boligpolitikk osv. i det neste innlegget. Jeg var litt innom det i stad også, at vi får god tid å diskutere boligpolitikk senere, så jeg skal spare litt til da. Så til den større saken: Det Det er ingen tvil om at de store byene – for å ta Oslo som et eksempel – er litt som Norge i miniatyr. Her finner du alle typer utfordringer, også noen av de utfordringene som ville vært typiske for et distrikt, f.eks. et distrikt som

der alt går i full fart og oppover, og at det alltid er aktivitet. Det er jo litt av spenningen i en by, og selv om man nettopp i byer finner dem som sliter mest, har heldigvis også byene muskler til å gjøre noe med det. Men da må vi også vite hva vi må gjøre noe med, og hvorfor vi må gjøre det viktigste først. Særlig det som handler om sosiale forskjeller, er noe som opptar meg veldig mye. Det

Hvis vi skal lykkes med dette arbeidet, må vi lykkes med at sosiale forskjeller ikke går i arv. Da er det særlig tre ting som er viktige. Det ene er at barna våre ikke faller ut av skolen, det andre er at vi får en god boligpolitikk, og det tredje er at folk er i jobb.

Vi startet i min kommune, Fredrikstad, som er en av de kommunene i Nedre Glomma som opplever stor tilflytting. Jeg tror vi hadde den første levekårskartleggingen i 2013. Da var det en

og som er utfordrende. Vi har unge som har problemer med å skaffe seg bolig. Vi har store utfordringer innenfor rus og psykiatri og med omsorgsboliger, for både unge og eldre. Vi har store utfordringer når det gjelder utleieboliger. Vi har nå titalls familier som venter på bolig, og de er tilflyttere. Det er personer som er bosatt i andre kommuner, som Helge André Njåstad nevnte litt tidligere i sitt innlegg. Det er en kjempeutfordring i både Sarpsborg og Fredrikstad. Sosialhjelpsutgiftene våre øker, utfordringene i skolen øker, utfordringene i barnehagen øker, og vi har områder som har veldig høy drop-out fra videregående, elever som ikke gjennomfører videregående opplæring. Det må vi gjøre noe med hvis vi ikke skal få problemer på lang sikt. Det ser vi at vi kan få vi at vi kan få hvis vi ikke gjør noe. Vold og trusler i skolen er store utfordringer. Jeg tenkte å avslutte med å si litt om

Det kan ikke Fredrikstad og Sarpsborg, for å ta det området, greie veldig mye mer av enn det vi gjør i dag, med mindre man endrer på inntektssystemet. Dette må inn som en større faktor i inntektssystemet, eller så må man sette vilkår for flytting. Mange som er etablert i små kommuner rundt i landet, kommer selvfølgelig til oss, for det er et flott område, og det er et populært område. Man søker selvfølgelig også dit man har

Når vi skal gå laus på det kommunale inntektssystemet, må vi også ha levekårsområda og dei ekstra behova i dei levekårsutsette områda med oss inn i arbeidet med det.

intervjuar både vaksne og barn om situasjonen, og så koplar ein på hjelpeapparatet via ein kontaktperson.

Det er veldig mykje systemet som er uoversiktleg og vanskeleg tilgjengeleg. For mange som treng hjelp,

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Roy Steffensen, Silje Hjemdal og Helge André Njåstad om en bedre politikk for anskaf- felse, bytte og eie

Nyutdannede sykepleiere med jobb i Oslo får ikke kjøpt sin første bolig nær arbeidsplassen sin. Nyutdannede lærere som ønsker å flytte tilbake til hjemplassen sin for å undervise, risikerer å investere i en bolig som faller i verdi. Vi har en byggenæring som er dypt bekymret fordi ingen kjøper seg inn i nye boligprosjekter. Da bremser byggenæringen opp, og få boliger vil stå ferdigbygd om fem år, og presset på boligprisene drives ytterligere opp. vi har et utleiemarked med en himmelhøy prisspiral, og mange opplever å bo i en dårlig leiebolig. Husbanken skal være med på å løse de boligpolitiske utfordringene vi står i. Derfor er Husbanken en av vinnerne i statsbudsjettet for 2024. Gjennom å styrke utlånsrammen til Husbanken legger vi til rette for at kommunene kan lykkes med sin boligpolitikk. Vi øker utlån til bygging av studentboliger, vi øker rammen til startlån og 1 mrd. kr til kommunale utleieboliger. Ved å bygge flere studentboliger frigjøres utleieboliger i det ordinære leiemarkedet. Dermed dempes presset i det private utleiemarkedet. utleiemarkedet. Vi gjør enda flere grep. Blant annet skal det blir lettere for de kommunene som ønsker det, å stille krav til utbyggere om at de skal bidra til et variert bomiljø i et område ved politisk å styre hva slags boliger som skal bygges i et prosjekt. Vi endrer regelverket sånn at flere kan kjøpe bolig via ulike former for boligkjøpsmodeller. Siden valget har regjeringspartiene, i godt samarbeid med SV, prioritert å styrke Husbanken. Den totale økningen siden regjeringsskiftet er faktisk på 10 mrd. kr, og 5 av disse milliardene kommer nå i 2024. Det bidrar til at flere over hele landet kan komme inn på boligmarkedet. Ja, vi gjenreiser Husbanken. Boligmeldingen vil sette ytterligere retning for Husbankens arbeid. Når vi neste år styrker Husbanken, er det en viktig prioritering også for å sikre aktiviteten i byggenæringen i en tid hvor oppdragene stagnerer. Økte renter og levekostnader gjør det enda vanskeligere for folk å få lån i private banker. I tillegg til problemene det gir dem som skal inn på boligmarkedet, rammer det byggenæringen, som er en av våre viktigste næringer, hardt. bolig Husbanken ble bygd opp som fellesskapets virkemiddel for å utjevne forskjeller i boligmarkedet. Vi er opptatt av å ha en politikk som senker forskjellene, og som bidrar til å løse ulike boligutfordringer. I dette arbeidet spiller Husbanken for oss en nøkkelrolle. takk til Senterpartiet og SV for et godt samarbeid, som også sikrer en historisk økning til Husbanken i 2024. Lund (ordfører for sak nr. 7): Jeg vil starte med å takke komiteen og komitéråden for samarbeidet under behandlingen av denne saken. I dag behandler vi bl.a. et representantforslag fra Høyre om et boligmarked med muligheter for alle. Komiteen viser til at i representantforslaget fremmes det ti ulike forslag som forslagsstillerne mener vil gi et bedre boligmarked. Under behandlingen av saken ble det framsatt ytterligere fire forslag, fra SV og Rødt. Komiteen er samlet om en oppfatning av at det er viktig med et boligmarked der flest mulig får muligheten til å kjøpe og eie sin egen bolig, og komiteen viser til at det er en sterk tradisjon for å eie egen bolig i Norge. Omtrent 80 pst. av innbyggerne eier sin egen bolig. Samtidig ser man tegn til at det blir vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområdene. Komiteen mottok svarbrev fra daværende statsråd Gjelsvik datert 16. oktober 2023, og komiteen viser til at det har blitt avholdt muntlig høring ved behandlingen av saken. Komiteens tilråding i denne saken fremmes av medlemmene i komiteen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Rødt. Tilrådingen er at representantforslaget ikke vedtas.

Det er beklagelig, mener Rødt, at den varslede boligmeldingen til regjeringen ikke kommer før i 2024, såpass sent i stortingsperioden, når utfordringene med boligpolitikken er så store som de faktisk er. Rødt deler Høyre og Fremskrittspartiets bekymringer for høye boligpriser, men er ikke enig i alt som fremmes der, heller ikke at hovedgrunnen kun er for lite utbygging over lang tid. Det er ikke å bygge seg til lavere priser som vil være løsningen. Til det er tomtekostnadene i byområdene og oppføringskostnadene for høye. I dag er nyboligmarkedet et problem fordi store utbyggere bl.a. holder igjen utbyggingen istedenfor å senke prisene på boligene når de ikke får solgt dem. Fordi tilgangen på tomter er begrenset i byområdene, er det ikke mulig for andre aktører å fylle tomrommet det etterlater seg i markedet, og slik settes normale markedsmekanismer ut av spill. Derfor er det en nær sammenheng mellom liberaliseringen av borettslagssektoren og avviklingen av leiemarkedsreguleringer på den ene siden og på den andre siden at vi har boligpriser som har løpt fullstendig løpsk i deler av landet, på grunn av nettopp liberaliseringen av boligmarkedet. Når Norge i dag er en av verdens mest forgjeldede befolkninger, er det på grunn av og ikke til tross for den boligpolitikken som er ført.

Rødt mener det må etableres en ikke-kommersiell boligsektor, boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger. Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større lånopptak. Spesielt for folk uten en finansielt sterk familie kan prisfall, renteøkning og i verste fall arbeidsledighet utløse personlig gjeldskrise. Derfor går Rødt inn for en ny boligsektor, for kjøp og salg utenfor det ordinære markedet, vi mener at en utbygging av en slik ikke-kommersiell boligsektor er helt nødvendig for å sørge for at alle, uavhengig av bakgrunn og inntekt, for framtiden skal sikres et godt sted å bo. Da må også Husbanken, som representanten som representanten tidligere her var inne på, gjenreises og styrkes kraftig. I Rødts alternative statsbudsjett setter vi av 10 mrd. kr til økt låneramme for Husbanken, det dobbelte av hva regjeringen og SVs forlik bunnet ut i. Til slutt vil jeg si at i dag har vi også et forslag om å endre reglene for husbanklån, slik at diakonale stiftelser og andre ideelle stiftelser som drifter høyere utdanningsinstitusjoner, kan få tilgang til husbanklån på linje med studentsamskipnader og studentboligstiftelser.

Kapur (H) [19:07:08]: Jeg la merke til at representanten fra Rødt takket for seg. Jeg vil bare minne om at vi har noen saker igjen igjen i salen i dag, så jeg håper å se mer til representanten utover. Vi behandler begge sakene samtidig, så mitt innlegg kommer først og fremst til å handle om Høyres representantforslag.

I Norge er det en sterk tradisjon for å eie egen bolig, og selveierdemokratiet er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Det bidrar til at en får spredt privat eierskap, det gjør at folk får et trygt sted å bo og får være med på velstandsveksten, og ikke minst bidrar det også til gode bomiljøer. Å eie egen bolig gir større økonomisk trygghet og forutsigbarhet for familiene. Det kan dermed også ha en positiv effekt på barns oppvekst, med referanse til det vi diskuterte i stad. Omtrent åtte av ti eier egen bolig, og 90 pst. eier sin egen bolig i løpet av livet. Samtidig ser vi tegn til at det blir vanskelig for unge å komme inn i boligmarkedet, særlig i pressområdene. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at antall førstegangskjøpere sank i 2022, og sykepleierindeksen viser at det aldri har vært vanskeligere å kjøpe bolig i Oslo – i hvert fall ikke i nyere tid, vil jeg påstå. Det er derfor Høyre har fremmet en rekke nye forslag: for å bidra til at vi kan få fart på boligbyggingen fra et lokalt perspektiv etter åtte år eller mer med rød-grønt styre i mange av de store byene, men også for å få litt fart på regjeringen, slik at man får et godt samspill mellom stat og kommune. Men det som skjer, er at regjeringspartiene rett og slett bare stemmer ned alle forslag. De stemmer f.eks. nei til å gjennomgå plan- og bygningsloven med sikte på å få ned saksbehandlingstiden. De stemmer nei til å inngå en særskilt dialog for å sikre raskere saksbehandling av byggesøknader og planprosesser med de store byene. De sier nei til å utrede en egen frist for kommunens utsending av et komplett mangelbrev, slik at denne tolvukersfristen ikke bare skyves stadig lenger ut. De sier nei til en endring i reglene for byggesaksgebyrer slik at gebyrene først reduseres kraftig sammenlignet med gjeldende regler, og deretter frafalles dersom søknaden ikke behandles raskt nok.

er det ikke slik at det er noe prestisjenederlag for regjeringen å stemme for gode forslag fra opposisjonen. Det eneste man oppnår, er at man får fart i sakene. Man kan komme raskere på plass med løsningene. Man får flere partier med seg, dem som til slutt vinner på dette, er alle de innbyggerne som står utenfor boligmarkedet, og ikke får oppfylt boligdrømmen. Når regjeringen fortsetter å diskutere og vurdere, samtidig som det hele tiden vises til en boligmelding, må vi jo bli litt nysgjerrige på hvor det blir av denne boligmeldingen, for den har jeg hørt om som en unnskyldning og som en forklaring ganske lenge. Det som er helt utrolig, er at da noen partier i opposisjonen la fram et forslag i komiteen om at regjeringen skulle komme raskere på banen med en boligmelding, ble det også nedstemt, vi kan jo ikke ha det slik i dette landet at man kan få fart på noen viktige saker. Vi må vente til regjeringen har hvilt ut. Kanskje ventet de litt på sine egne byråder og ordførere som lå fullstendig bakpå. Kanskje følte de at det ville legge unødvendig press på dem. dem. Nå er det heldigvis slik at de aller fleste av de store byene og de aller fleste kommuner ledes av en Høyreordfører eller i godt borgerlig samarbeid. Det gjør at hvis regjeringen nå tør å lene seg litt framover, trenger de ikke være redde for noe mageplask fordi deres egne lokalpolitikere ikke leverer. Nå tror jeg det kan bli litt fart på disse tingene. Til slutt vil jeg ta opp Høyres forslag i innstillingen, som gjelder vårt representantforslag, og det ene forslaget som vi også støtter i Fremskrittspartiets representantforslag.

I regjeringsapparatet har ein òg ulike statsrådar som har ansvaret for ulike delar av bustadpolitikken. Justisministeren har sin portefølje, kommunalministeren har plan- og bygningslova og dei tinga der, og finansministeren har skatt og avgift.

No ser me at engasjementet for å gjera det vanskelegare å ta inn eigedomsskatt er mindre hos dagens regjering enn hos den førre, noko som er synd, for eigedomsskatten er grunnleggjande urettferdig for innbyggjarane. Han ser ikkje om du eig huset ditt sjølv eller om det er teke opp lån på, han ser ikkje kva betalingsevne du har – det er rett og slett ein skatt som kjem på toppen av alt anna som er dyrt om dagen.

ein skatt som går rett inn i statskassa. Det er ingen samanheng mellom kva teneste staten leverer, og kva den skatten blir brukt til. Det er rett og slett ein flytteskatt som me gjerne skulle ha sett var fjerna.

det er vanskeleg å planleggja og få fart på bustadbygginga fordi planprosessane og byggesaksprosessane er så tungvinte. Det er òg vanskeleg å vera lokalpolitikar, for ein møter forventningar frå staten på alt mogleg, som gjer at det er vanskeleg å laga dei gode planane som sikrar utvikling i kvar einaste kommune. Mitt håp hadde vore at dei nyvalde kommunestyra kunne ha engasjert seg i bustadpolitikk og få lov til å leggja gode planar, og at staten ikkje blanda seg opp i absolutt alt.

Å setje i gang arbeid med å gå gjennom plan- og bygningslova og redusere byråkratiet verkar litt puslete når ein står i ei ganske stor krise der det er full stopp i bustadbygginga. Det er ikkje då ein set i gang ein sånn type arbeid.

Det er ikkje nokon hemmelegheit at det har vore såpass gunstig å ha sekundærbustad at det har blitt ein måte å plassere pengar på, og ein har fått aktørar som kjøper opp leilegheiter for å drive med Airbnb-verksemd i byane. Det er mykje å ta tak i for å

råd til. I denne situasjonen blir det rart å snakke om at det er byråkratiet, godkjenningsrutinane og reguleringsplanane som er problemet.

Det er no ein gong sånn at vi har behov for ei plan- og bygningslov, for det å lage reguleringsplanar handlar om å skape gode bustadmiljø. Det handlar om å planleggje for infrastruktur, vatn, straum og trafikale løysingar. Det er masse arbeid som det er viktig å gjere for at det skal bli bra etterpå. Å byggje i full fart med hurtigløysingar der ein på ein måte skal hoppe bukk over dette arbeidet som må gjerast, har eg ikkje trua på. Tvert imot treng vi byggtekniske forskrifter og plan- og bygningslova, som regulerer dette slik at ein beskyttar forbrukarane og det blir god kvalitet på arbeidet som blir gjort.

Samstundes er det krevjande for einskilde grupper å kjøpe sin eigen bustad. Dette gjeld særleg i nokre delar av landet. Regjeringa jobbar for at fleire skal få høve til å eige sin eigen bustad. Vi må også hugse på leigemarknaden. Vi treng ein velfungerande leigemarknad. Alle som leiger bustad, skal ha trygge og gode butilhøve. Regjeringa har sett i gong fleire tiltak for å leggje til rette for ein god leigemarknad. Vi har lansert nettstaden boligdugnaden.no for å få fleire til å leige ut. Det treng vi i desse tider. Vi har òg oppretta ei tilskotsordning for å utvikle nye samarbeidsformer og forsøk med nye bustadkonsept, og vi har invitert sentrale aktørar på leigemarknaden til å bli med på «leigeløftet». I tillegg er eit utval godt i gang med å gå gjennom husleigelova. Det er krevjande å skaffe seg ein bustad i område med høge bustadprisar, men òg i distrikta kan det vere krevjande å etablere seg på bustadmarknaden fordi det er mangel på eigna bustader og vanskeleg å skaffe finansiering til bustad når byggjekostnadene ofte er høgare enn bustadprisane.

meir enn inntektene i fleire år, og særleg for hushald med låg inntekt har det blitt meir krevjande å kome seg inn på bustadmarknaden. Marknaden for bustadbygging er krevjande for byggjenæringa også. Når få kjøper bustad, er det meir krevjande å starte opp nye byggjeprosjekt. Høge byggje- og rentekostnader skaper også utfordringar. Bustadbygging må til for at folk skal kunne etablere seg, anten det er i by eller bygd. Det er kommunane sitt ansvar å regulere og leggje til rette for bustadbygging, men staten må spele på lag. Forenkling og digitalisering av regelverk og plan- og byggjesaksprosessar sparer kommunar, næring og privatpersonar for mykje tid og ressursar. Det er eit kontinuerleg arbeid. Byggjereglar skal vere enkle å forstå og bruke, og vi arbeider med å omstrukturere byggteknisk forskrift. Då vil vi få ei enklare og meir forståeleg forskrift tilrettelagd for digital bruk. Vi lagar òg digitale rettleiarar om regelverket, og vi ser at desse blir mykje brukt. Lang sakshandsamingstid i plan- og byggjesaker er ei utfordring. I samarbeid med kommunane meiner eg det er på tide å få oppdatert kunnskapen om om tidsbruk i planprosessar. Dette vil gje eit godt utgangspunkt for å gå vidare i dialogen om aktuelle grep for å få ned sakshandsamingstida. Hovudgrunnen

Dette er tidkrevjande og fordyrande for både kommunane, næringa og privatpersonar. Ofte er det manglar ved dokumentasjonen i søknaden. Vi ser no på tiltak for å redusere sakshandsamingstida og tiltak for å stille klarare krav til kva som er nødvendig dokumentasjon.

Halvparten av alle byggjesøknader blir no sende digitalt, og om lag 300 kommunar har skaffa digitalt sakshandsamingssystem. Eg meiner det er viktig å leggje til rette for ei meir variert bustadsamansetjing. Eg vil nemne at regjeringa i juni vedtok nye nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Der er nok og varierte bustader eit sentralt tema. Det skal bli lagt til rette for tilstrekkeleg bustadbygging i kommunane, i tråd med lokale og regionale behov, og at bustadbygginga må medverke til gode og varierte bustadtilbod og bumiljø for alle.

Jeg har ikke tenkt å gå inn i alle enkeltforslagene, men vi ser at regjeringspartiene, og sånn sett da statsråden, anbefaler å ikke stemme for noen av forslagene.

flere av forslagene, og at dette er ting man vurderer. Ville det ikke da vært bra for boligpolitikken dersom man hadde støttet Høyres forslag og kommet raskere i gang med dette, og fått tverrpolitisk enighet om helt konkrete forslag som man egentlig er enig om?

desto mindre viktig å trekkje fram nettopp det arbeidet som skjer. Eg trur at vi deler mange av målsetjingane her. Vi ser det ei satsing på digitalisering kan bety. Vi har sett resultat

Men når regjeringen lover og lover, og vi venter og venter, blir jo savnet større og større. Nå har også denne statsråden, i likhet med sin forgjenger/sine forgjengere sagt at det skal komme en boligmelding.

boligmeldingen som vi alle gleder oss til å se og lese, og hva vil den konkret inneholde av ny boligpolitikk?

Statsråden hadde nylig et møte med byggenæringen, som jeg forsto var konstruktivt, også sett fra byggenæringens side. Det synes jeg er positivt, det er bra, og jeg synes det er viktig at statsråden er åpen for den typen møter. Det synes jeg vi kan anerkjenne på tvers av partigrensene, at den typen møter mellom fagdepartement og næring er bra for alle norske kommuner og næringen, uansett hvilket politisk parti man

Vi diskuterte m.a. korleis aktørane opplevde situasjonen. Det var nok viktig også for dei å få fram, og det var eit verkelegheitsbilde som eg i stor grad deler. Vi ser at det er krevjande tider.

For å fortsette litt langs det samme sporet: Veldig mange av de forslagene vi har fremmet fra Høyre, er basert på en del boligpolitiske konferanser vi har gjennomført rundt i landet, hvor nettopp den næringen som statsråden har hatt møte med, har vært en viktig bidragsyter.

Vi treng òg auka fokus på bustadpolitikken i den tida vi er i, fordi mangelen er synleg, og fordi det skjer samtidig som byggjeaktiviteten er låg.

Den samfunnsanalysen som SV har i møte med boligutfordringene, er – først og fremst – skreddersydd for dem som har mest. Her hører vi en slags form for sosialistisk nostalgi hvor man drømmer seg tilbake til det tidspunktet da boligmarkedet var regulert, hvor bare de som hadde masse kontanter, kunne betale under bordet, mens familier med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge, som ikke hadde god råd, tapte budrunde etter budrunde. var stengt inne i et boligmarked som da, for deres del, besto av en kommunal bolig, hvor de år etter år betalte leieinntekter til en kommune, og hvor pengene forsvant. Ingenting gikk inn i egen investering, og man fikk heller ikke være med på verdistigningen, for den satt kommunen med. Dette er den drømmen som SV, og også Rødt, egentlig har. Det er det samfunnet man vil tilbake til. Det vil bare premiere dem som har mest fra før.

at vi skal få en kommunal bolighai i markedet som skviser ut helt vanlige folk, tror jeg ikke vil være bra for boligmarkedet. SVs SVs innlegg får meg også til å forstå litt av hvorfor det har gått så galt i Oslo. Vi har jo hatt et kjempestort problem i Oslo med at veldig mange ikke kommer inn i boligmarkedet, nettopp fordi SV har hatt en hånd på rattet. Tidligere har også SV tatt til orde for f.eks. skatteøkninger, eiendomsskatt osv., fordi man har en blind tro på at det går an å skatte seg ut av boligmangelen, når man først og fremst må bygge seg ut av den. Dette er forslag som de kanskje har lagt bort i senere tid, men det har vært inne i inne i denne cocktailen av statlig overstyring og kommunal innblanding og dermed skviser folk ut av boligmarkedet. Til slutt: Jeg hørte også representanten si at Høyre kutter 5 mrd. kr til kommunene. Vi får komme tilbake til detaljene i den debatten under finans. Men jeg mener at når en representant fra denne talerstol kommer med den type tall, bør man også belegge det med konkrete eksempler og i hvert fall skille mellom eventuelle kutt og omdisponeringer. Det ble ikke gjort.

[19:40:14]: Dagens boligmarked er en plass der mange boligdrømmer visner. Det har de siste ti årene ikke vært pratet nok om hvor vanskelig det er for mange å komme inn på boligmarkedet. I byene er det så å si umulig for unge å komme inn, og i distriktene er det en enorm risikosport å investere i bolig.

seg. Ny regjering gir nytt håp og tro på en bedre og mer rettferdig boligpolitikk, der flere kan få muligheten til å eie egen bolig, for etter en regjeringsperiode med Høyre i regjering, der markedet skulle ordne alt, har vi nå endret på boligpolitikken. brukte sitt første innlegg til å undre seg over at vi som regjeringsparti ikke støtter de forslagene Høyre nå plutselig mener er offensiv boligpolitikk.

Dersom Kapur hadde lyttet til debatten i dag, ville han hørt at regjeringen har iverksatt mange tiltak for å bedre boligsituasjonen. Vi gjør det bl.a. lettere for de kommunene som ønsker det, å stille krav til utbyggere om at de skal bidra til variert bomiljø. Samtidig skal de store byene få handlingsrom til å påvirke boligsammensetningen i sine nabolag. Vi har også hørt at i sommer sendte regjeringen på høring et forslag om lovendringer i borettslagsloven, som skal føre til at flere kan kjøpe egen bolig. Dagens regjering er godt i gang med å endre boligpolitikken. Vi skal sikre at flere får muligheten til å eie egen bolig. Husbanken får en viktig rolle her. Husbanken ble vingeklippet av Høyre i regjering. Nå gjenreiser vi Husbanken, og neste år er lånerammen på nesten 30 mrd. kr.

Det er klart at det er mye gøyere for Kapur å drive og slenge rundt med merkelapper og prøve å beskrive andres politikk. Jeg tror kanskje, for egen del, at jeg er bedre enn Kapur til å gjøre nettopp det,

men vi mener at kommunene også må bygge utleieboliger av god kvalitet, som man kan tilby dem som trenger å bo i kommunal bolig. Det bør absolutt skje. boligstandarden ofte er ganske dårlig i mange av de kommunale boligene, og at man betaler veldig høy leie fordi man har såkalt gjengs leie, markedsleie, for å bo i en kommunal bolig. Vi trenger å se på hvordan man kan få redusert leien for dem som bor i kommunale boliger, og også sørge for at boligstandarden øker. Det som er hovedpoenget med Rødts politikk, og hvorfor vi snakker om såkalte ikke-kommersielle boliger, er at vi må få bygd opp en ny, ikke-kommersiell sektor, en sektor utenfor markedet, slik man har i f.eks. flere andre nordiske land. Om Kapur Om Kapur eller Høyre velger å kalle det sosialisme eller hva det skulle være, er ikke det noe skremmeord for meg. Poenget er at her har man i Sverige, Danmark og i andre nordiske land bygd opp en større sektor som ikke bare er styrt av markedet, hvor ikke markedet herjer alene. Det var noen som sa en gang at markedet er en god tjener, men en dårlig herre. Det ser vi når man snakker om boligmarkedet i dag, for de problemene vi står overfor, har ikke kommet fordi det har vært for mye sosialisme i boligpolitikken. De har kommet fordi markedet mer eller mindre har fått herje med folk siden 1980-tallet. Det gjør at 1 pst. av dem med sykepleierinntekt i Oslo har råd til å kjøpe en bolig på markedet. Det gjør at en som jobber i butikk eller i barnehage og er en del av et par, har råd til å kjøpe 0,2 pst. av boligene på markedet i Oslo, ifølge LOs fagarbeiderindeks. Det er jo ikke på grunn av dette dette skremmebildet som Kapur prøver å tegne av en sosialistisk boligpolitikk, det er tvert imot det motsatte. Det er fordi vi har latt det skje, etter dereguleringen på 1980-tallet, da Høyre sto i bresjen for

Det vil sørge for at flere folk med vanlige inntekter får et rimelig sted å bo. Birgit

Å vere sosia- list handlar om å setje menneske i sentrum. Det er det vi må gjere i bustadpolitikken også. Analysen til representanten Mudassar Kapur kjenner eg meg ikkje heilt igjen i. SV er ikkje imot eigarlinja i norsk bustadpolitikk. Men situasjonen er sånn no 2020 er 5–7 pst. færre i stand til å oppfylle dei krava som startlånordninga

at det er nødvendig å gå inn med motkonjunkturpolitikk for å dempe den katastrofale effekten ein bustadmarknad som står i sju steinar, har på samfunnet, både for dei som treng bustadene,

skal absolutt bidra med sin eigenkapital inn i dette, men ein må sy det saman på måtar som gjer at det er mogleg å få det til.

og regulere det, slik at ein sørgjer for at folk blir i stand til å kunne bu trygt og slepp å bli kasta rundt i ein veldig usikker situasjon.

(H) [19:49:44]: Jeg skal ikke trekke ut dette for mye, men jeg vil bare kommentere det SV sa i sitt første innlegg om at Høyre har foreslått å kutte kommunesektorens inntekter med 4,7 mrd. kr. Det stemmer jo ikke. Det vi foreslår, er rett og slett at

regjeringen og SVs forslag. Samtidig ville kommunene med vårt opplegg også ha blitt sittende igjen med det samme fordi de ikke skal kompenseres for den samme prisreduksjonen. Så det kan være greit å være redelige og ærlige også om det når man omtaler andres budsjettforslag.

Det er helt riktig at det er et press på utleiemarkedet. Noe av det skyldes også at det har kommet ekstremt mange flyktninger til Norge de siste to årene. De trenger man også å bygge nye boliger til, og man må gi tilskudd til kommunene, sånn at de også får utleieboliger på plass så også flyktningene kan få et godt sted å bo. Avslutningsvis tenkte jeg at jeg også skulle kommentere Rune Støstads innlegg. Han var oppe her og sa at Høyre ikke hadde gjort noe for å få fart på boligbyggingen da vi satt i regjering selv. Realiteten var at vi fikk den høyeste igangsettingen av nye boliger siden 1980 tallet. Vi sørget for å forenkle byggteknisk forskrift sånn at man fikk ned utgiftene, byggekostnadene, til å bygge en leilighet for om lag 100 000 kr. Vi sørget også for å forenkle plan- og bygningsloven sånn at det ble enklere og raskere å bygge boliger. Flere tiltak ble ikke lenger søknadspliktige, og vi gjorde det enklere å kjøpe bolig nummer én og vanskeligere å kjøpe bolig nummer to og tre, fordi vi økte skatten på sekundærbolig. I tillegg gjorde vi det også enklere å få muligheten å kjøpe bolig gjennom leie til eie, og vi prioriterte å bruke startlånet på at de som hadde minst fra før, fikk størst mulighet til å kjøpe leilighet gjennom Husbanken. Husbanken. Det har aldri blitt utbetalt mer i startlån enn det ble på slutten av vår regjeringstid, og vi prioriterte at de som hadde minst fra før, de som sto lengst unna boligmarkedet, fikk muligheten til å kjøpe seg sin egen bolig,

S ak nr. 9 [19:52:30] Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å rive færre og gjenbruke flere bygninger for en mer miljø- og klimavennlig byggenæring

først takke komiteen for godt samarbeid i forbindelse med saken. Det er gjennomført høring i saken, og komiteen har også mottatt vurdering av forslaget fra daværende statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Jeg legger til grunn at de enkelte partiene selv vil redegjøre for sine standpunkter, herunder de eminente forslagsstillerne selv. Bygg- og Bygg- og anleggsbransjen står for en stor andel av Norges totale klimagassutslipp. For å skape en mer grønn og effektiv bygg- og anleggsnæring er det viktig å legge til rette for å utvikle bedre digitale verktøy.

mening om at det må bli enklere å rehabilitere og gjenbruke bygninger som et supplement til å bygge nybygg. Her ligger det et stort potensial i transformasjon av hele eller deler av f.eks. kommunale, fylkeskommunale og statlige bygg. Det er omtalt

[19:55:26]: Klimagassut- slippene må ned, og alle er nødt til å gjøre sin del av jobben. Det gjelder også for byggenæringen, som dette representantforslaget tar for seg. Utslippene må ned, og vi må ha best mulig ressursutnyttelse av bygningsmassen. Bærekraft og sirkulærøkonomi er populære ord å bruke, men ordene kan ikke bare brukes i taler. De må også brukes i handling. Jeg er derfor glad for at statsråden i sitt svarbrev til komiteen skriver at regjeringen arbeider med å følge opp strategien Ei berekraftig, kostnadseffektiv og samordna bygg- og eigedomsforvaltning. Der er det tiltak som at staten skal utnytte eksisterende bygningsmasse og sikre gjenbruk av fraflyttede eiendommer. Gjenbruk er bra! Regjeringen skal også legge fram en handlingsplan for sirkulærøkonomi. Vi går fra ord til handling. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har økt minstekravet til sortering av byggeavfall fra 60 til 70 pst. og innført krav om klimagassregnskap ved bygging av større bygg, som boligblokker og næringsbygg. næringsbygg. Flere av forslagene i dokumentet omhandler klimaregnskap. Vi er nødt til først å ha modeller for klimakalkulatorer før vi eventuelt kan gå videre til regnskap. Dette jobber regjeringen med. Representantene bak forslaget trekker fram bruk av klimakalkulator i forbindelse med areal- og planarbeid. Skal vi Skal vi kunne ta bedre eller nye klimahensyn i planarbeidet, må vi også få bedre kunnskap om areal, utregninger for transport og egenskaper ved bygg. Som sagt jobber regjeringen med dette, og det er godt å høre at de er på ballen. ballen. Jeg vil avslutte med å si at vi er avhengig av godt samarbeid med bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen for å finne løsningene for framtiden. Jeg lar meg imponere over en offensiv næring som er i full gang. Det er sammen vi finner løsningene, og næringen sitter med nøklene.

Kjerstad